робочі місця і приготуватись до реєстрації.

Готові, так? Прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 358 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колег:Володимира Володимировича Зубика. Привітаємо його з днем народження. (Оплески) І Олексія Петровича Мушака. Привітаємо. Колеги, хотів би наголосити: сьогодні у нас дуже важливий день. Я вірю, що день буде продуктивним. У нас на порядку денному надзвичайно важливі питання. Я переконаний, сьогодні ми маємо розглянути проект Постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо нападів на КатеринуГандзюк. Я вважаю, це питання честі для нашого парламенту. Дехто агітував, щоб ми його вчора поставили, коли в залі було 130 людей. мені дуже дивна позиція тих депутатів, які публічно заявляли, що вчора цей проект має стояти. Він має бути вчасний, вищої концентрації в залі, коли в залі достатня кількість депутатів. Ми сьогодні, колеги, маємо розглянути ряд питань надважливих для наших міжнародних взаємовідносин, зокрема кілька ратифікацій між Урядом України та Урядом Держави Катар. Ми сьогодні маємо розглянути питання змін до Державного бюджету України, який передбачає фінансування для місцевих громад. І я впевнений, що в залі всі розуміють важливість цього закону. І нарешті, колеги, ми сьогодні перейдемо до Закону про засади функціонування української мови як державної - фундаментального для української держави і для українського народу закону. блокувати трибуну, зривати засідання Ради, хочу вам сказати сумну новину: у вас нічого не вдасться! За будь-яких умов сьогодні ми перейдемо до розгляду Закону про функціонування української мови як державної. Перед нами дуже важливий день. Перед нами дуже амбітний день. Я прошу всіх налаштуватись на роботу, колеги. Хочу теж нагадати, що вчора ми не завершили розгляд проекту Закону 3665 - Закону про медіацію. Ми розпочали розгляд правок. Ми завершили на правці 251. І тому я запрошую на трибуну доповідача Алексєєва Ігоря Сергійовича. І хочу нагадати, що ми вчора вечором… вчора на ранковому засіданні узгодили, що наступна правка для розгляду буде правка 251. І я відразу надаю слово для виступу автору правки ОленіШкрум. І я закликаю представника комітету і авторів правок працювати більш динамічно. Лишилося багато правок, а у нас надзвичайно багато важливих питань в порядку денному. Будь ласка, пані Олена. Включіть мікрофонШкрум. 10:07:42 ШКРУМ А.І. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Доброго ранку, колеги. Сьогодні, дійсно, важливий день. Ми завершуємо розгляд законопроекту, який чекав свого розгляду більше двох років. З першого читання пройшло більше року. І цей законопроект про так звану медіацію. Що таке медіація – це один з позасудових способів альтернативного вирішення спорів, який мусить трошки хоча б розгрузити наше судочинство до того, як ми проведемо судову реформу і судам почнеться почнеться довіра, і трошки показати інвесторам, що ми все ж таки готові на альтернативні засоби вирішення спорів і можемо це питання зробити чесним, правильним, прозорим. І моя поправка говорить саме про статус медіаторів та про реєстр медіаторів. дуже дякую за ту роботу, яка була пророблена і доповідачем – головою підкомітету паном Алексєєвим, і Асоціацією медіаторів, і Інститутом медіаторів, і всіма медіаторами, які долучалися, і всіма співавторами цього закону. Важливий закон, який я буду дуже сильно просити підтримати і буду по ходу пояснювати свої поправки. Дякую, колеги. Дякую, шановна паніАльона. Мене відволікли і я не почула. Ви наполягаєте на голосуванні? Все. ПаніАльона як один із авторів законопроекту висловила позицію відносно термінології

Народний депутатКупрієнко, ви наполягаєте на вашій поправці там? Ні? Дякую. Будь ласка, прошу повернутися до 244 поправки. Це поправка народного депутата… Народного депутата… 241 поправка? Вибачте… Увімкніть, будь ласка, мікрофон народному депутату Маркевичу. Він просить повернутися до однієї своєї поправки. Будь ласка. Колеги, я прошу поставити на підтвердження мою правку 224, вона врахована, але я прошу її зняти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 224 поправка. Зараз ми до неї повернемося.

замінити 25 років на 30, які досягли 30. Я пропоную залишити 25 років. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Буде коментар від комітету? Шановні колеги, отже, це поправка самого автора, який просить її зняти. Комітет цю поправку врахував, і мова йде про вік тих людей, кого можуть залучати до процедури медіації. Прошу визначатися. Поправка автора – це 30, він просить тепер зняти, до 25 років. Будь ласка, прошу визначатись. За-35 Ваша пропозиція не пройшла. Залишається в варіанті комітету: 30 років – вік тих людей, які можуть бути залучені до медіації. Одарченко. Не наполягає на своїх поправках.

Дивіться, це стосується єдиного реєстру медіаторів. Мені не зрозуміло, чому в кінцевому варіанті, який запропонований до другого читання, взагалі до реєстру медіаторів причетний Верховний Суд, який публікує узагальнені списки медіаторів України, використовуючи дані і так далі. Тобто Верховному Суду реформованому нема чим зайнятися, як списки тільки формувати медіаторів. Я вважаю, що реєстр повинен вести якийсь або інший державний орган, або незалежна спілка медіаторів, яка, можливо, буде створена за результатами цього закону. Тому прошу проголосувати 284 правку. Дякую. на думку автора, більш точно визначає той орган, який має створювати цей лист медіаторів. За-51 Поправка відхиляється. Наступна ваша,Помазанов, будь ласка. 315-а тепер. Так?

взагалі як такі підстави відсутні. Я пропоную цією редакцією, цією правкою зробити конкретні кроки. Тобто відповідальністю медіатора є факт зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю медіатора; порушення правил професійної етики; розголошення відомостей, що стали йому відомі; і невиконання або неналежне виконання його обов'язків. Якщо такого немає, то ми не можемо потім проконтролювати абсолютно, яким чином здійснює свою діяльність так званий медіатор, як він працює і за якими принципами. Тому прошу підтримати мою правку і проголосувати "за". Дякую. Дякую вам, шановний колего. І прошу визначатися по 311 поправці.

стосується глобального. Вона стосується того, щоб ми додали абсолютно нову статтю, якої немає, на жаль, в підготовленому законопроекті до другого читання про медіацію, яка говорить про те, що таке взагалі статус медіації, в редакції наступній: "Зупинення та припинення права на заняття медіаторською діяльністю." Тобто ми робимо за аналогією фактично з іншими законодавчими актами, які вже існують і працюють, наприклад, з Законом про адвокатуру, в якій чітко написано, як зупиняється і припиняється діяльність медіатора. ані дисциплінарну відповідальність, ані цей розділ, який стосується зупинення чи припинення діяльності. Тобто ми сьогодні апріорі констатуємо той факт, що медіатор майбутній, він буде абсолютно безперешкодно працювати без жодних дисциплінарних відповідальностей, і фактично його діяльність не може бути зупинена або припинена. Тому я прошу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 316 поправці.

Я перепрошую, пані головуюча, 297-у ми ще пропустили, я мушу її пояснити. Не буду наполягати на голосуванні, але пояснити щодо прав медіатора, як теж ми дійшли згоди на робочій групі щодо цієї поправки. Ну, насправді медіатор має право, і має мати право, для того щоб проводити свою діяльність, отримувати інформацію від сторін, самостійно визначати методику проведення медіації, відмовлятися від медіації, якщо він має конфлікт інтересів. І це була дуже важлива для нас дискусія. І також відбувалася дискусія про так звану конфіденційність процесу медіації. Тобто медіатор не може бути залучений як свідок і не може бути допитаний потім у судовому процесі щодо медіації, яку він проводив. Це дуже важливо для підвищення довіри. А саме тому я не наполягаю на голосуванні на цій правці. Але дуже важливо, щоб і медіатори, і українці, і інвестори, і бізнесмени зрозуміли, що ми це питання обговорювали, прописали і буквально по кожній правці дійшли консенсусу на робочій групі і після робочої групи з медіаторами України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам за роз'яснення. І ми рухаємося далі. 338 поправка.Помазанов не наполягає. Наполягає. 338-а, будь ласка. АндрійПомазанов, фракція "Народний фронт", правка 338. Я не буду наполягати на її голосуванні, оскільки я розумію, вже сьогодні потенціалу в цьому залі немає. Я хочу зазначити тільки на тому, що мої всі правки стосувалися все ж таки збільшення ефективності інституту медіації, який ми намагаємося ввести в наше законодавство і в нашу правову практику. Але, на жаль, і комітетом, і залом сьогодні, і вчора не було підтримано основні мої зауваження щодо антикорупційності медіаторів, щодо професійного досвіду медіаторів, щодо дисциплінарної відповідальності медіаторів, щодо припинення або зупинення діяльності в роботі медіатора. Тому на сьогодні я більше не буду наполягати на своїх правках, оскільки вважаю це абсолютно пустою справою. І думаю, що без цих правок, на яких я наголошував, цей закон не має права на життя. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги, у зв'язку з тим, що панПомазанов заявив, що він не буде наполягати на своїх інших правках, а там в основному ще залишається кілька його поправок, я би дуже просила всіх повертатися до сесійної зали, тому що буквально за 2-3 хвилини відбудеться голосування. І там ще є кілька поправокАльони Шкрум, звичайно. Будь ласка, 343-я. ПаніШкрум, мікрофон вам. 10:18:32 ШКРУМ А.І. Так, спочатку 343-я, а потім я попрошу поставити 333-ю. Це не моя поправка, вона врахована, але я мушу пояснити по 333-й. Щодо 343-ї. Колеги, на сьогодні у нас страшенноперезавантажені українські суди. І це є в тому числі одна з проблем, чому українці не можуть отримати гідне судочинство. пішовши до суду навіть по невеличкому спору, ви змушені будете чекати інколи по півроку, інколи більше для того, щоб суд виносив рішення. Наприклад, за статистикою, яку подивилися ми разом з медіаторами, в тому числі, в касаційному суді на одного суддю припадає на місяць більше двох справ в день без вихідних, без суботи, без без неділі, без державних свят. Тобто кожного дня кожен суддя касаційного суду мусить розглядати мінімум по дві справи для того, щоб вкластися в графік, який йому передбачений. Так само по касаційній скарзі: майже три касаційні скарги він має розглядати кожен день. Так само, на жаль, по багатьох апеляційних судах, наприклад, по тим областям, по яким є статистика, теж приблизно 2,6-2,8 справи припадає на одного суддю кожен день і на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, зрозуміла позиція. Дуже прошу визначитися по поправці 343 паніШкрум і її колег: Рябчина й інших народних депутатів. За-57 Поправка відхиляється ваша. І я прошу повернутися зараз до 336 поправки народного депутатаСеменухи. Будь ласка, вам мікрофон. 10:20:09 СЕМЕНУХА Р.С. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, безумовно, в рамках гарантування дотримання принципу конфіденційності інформації щодо медіації необхідним є запровадження конкретної відповідальності за порушення вимог цієї конфіденційності. Проте редакція законопроекту до другого читання передбачає, що за розголошення без письмової згоди сторін інформації, що стала їм відома під час медіації, особи несуть відповідальність, передбачену законом або договором. Водночас відхилення моєї правки, яка запроваджує можливість притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, може негативно позначитися на дотриманні вимог конфіденційності, зокрема на рівні довіри до процедури медіації загалом. Крім того, пропонувалося доповнити Цивільний кодекс вимогою, аналогічною до передбаченої типовим законом ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру від 2002 року. Це вимога щодо зупинення перебігу позовної давності у разі укладення сторонами

За-62 Поправка відхиляється. Наступна, 300... Я пам'ятаю про ваше прохання, паніШкрум, 333-я, ми до неї в кінці, а зараз ваша 354-а. Прошу, паніШкрум, пануРябчину. Будь ласка, Олексій Рябчин. 10:21:41 РЯБЧИН О.М. ОлексійРябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я прошу депутатів консолідуватися навколо цього законопроекту, він дуже важливий, тому що медіація як досудове вирішення спорів дозволяє вирішити багато проблем. Моя правка стосується в тому числі

обленерго, з облгазами, які нараховують незрозумілі платіжки, які відключають підприємства, які, не знаю, приводять... ставлять лічильники і змушують людей платити по 500, по 600 гривень за приведення до стандартних умов. Закон про медіацію вкрай важливий для того, щоб запустилися інші інституції досудового врегулювання спорів, тому що, на превеликий жаль, наша судова система зараз недоступна для великої кількості людей, які в зв'язку з величезними тарифами не мають можливості мати зайвих коштів для того, щоб ще позиватися до суду проти енергетичних монополістів. Дякую за роз'яснення. Прошу визначитися по 354 поправці. За-57 Поправка відхиляється. Будь ласка, зараз мікрофон пані Шкрум прошу увімкнути. Вона попросила слово по 333 поправці. Це не її поправка, це поправка народних депутатів Алексєєва і Помазанова, вона була врахована комітетом, 333-я. Будь ласка. 10:23:21 ШКРУМ А.І. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Колеги, залишилося не так багато правок, але я мушу їх все ж таки пояснювати і пояснювати українським глядачам, що таке "медіація". Ми на сьогодні маємо зобов'язання перед європейським співтовариством, Дякую. переговори, і інші альтернативні засоби вирішення спорів, коли немає довіри до українських суддів і до українських судів, люди, інвестори хочуть розраховувати на інші можливості вирішити свій спір і вирішити свій конфлікт. Тому це є надзвичайно важливим механізмом. Крім того, якщо ми його впроваджуємо і робимо це правильно цим законопроектом, і він вступає в дію, то Україна одразу отримує близько трьох балів до так званого рейтингуDoingBusiness, на який теж дивляться українські інвестори і іноземні інвестори. Тому це є дуже важливим, і попрошу просто об'єднатися навколо цього закону. Дякую. Будь ласка, наполягаю на голосуванні. Просто, Альона… пані Альона, ми не зрозуміли з вашого виступу, ви наполягаєте 333, щоб ми проголосували її? Вона тоді не підтримається…

на якій ви не наполягаєте, але на вашій поправці 373-й. Я зрозуміла. ПаніАльона не наполягає. 363-я. Народний депутатСеменуха. Не наполягає. Колеги, дійсно залишається буквально кілька поправок. 370-а,Семенуха. Не наполягає.

пройшли, але автори просять до них повернутися. Я вже в кінці це зроблю, з вашого дозволу, щоби не губити канву нашого обговорення. Наступна поправка 383-я, 84-а. Це також народний депутатШкрум і потім Сидорович. 384-а, будь ласка. Дякую, колеги. Всі мої поправки стосуються змін до інших кодексів України. Оскільки медіація може застосовуватися і в адміністративних справах, і в невеликих справах про адміністративні проступки, і в трудових спорах, коли є спори, наприклад, про звільнення, як вважає працівник, незаконне, щодо компенсації за звільнення, щодо інших трудових питань. трудових питань. І, дійсно, ці речі є надзвичайно важливими, тому що вони дають можливість без великих витрат на суд, без довгого терміну чекання, доки спір дійде нарешті до судового розгляду і буде завершений в судовому розгляді, врегулювати цей спір. І, крім того, врегулювати його не за допомогою судді, який, в принципі, слухає позицію сторін і потім вирішує, або хто правий, або хто неправий, або своє бачення розвитку цього конфлікту, а медіатора, який є кваліфікованим переговорником. Він пройшов мінімум 90 годин навчання щодо навичок переговорів і знаходження консенсусу серед людей. І медіація застосовується

За-63 Поправка відхиляється. Наступна. Будь ласка, мікрофон увімкніть народному депутату Сидоровичу. Прошу вас, шановний колега. 10:27:34 СИДОРОВИЧ Р.М. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Поправка номер 320, вона, з одного боку, начебто є технічна, але якщо ми хочемо писати закони, які будуть працювати, потрібно записувати такі визначення, які будуть комплексними і зрозумілими, що ж там є записано. Я прошу перед словами "об'єднання медіаторів" добавити слова "організації, що забезпечують проведення медіації". Тому що от в пункті 2, там, де є фраза "забезпечують відповідність спеціалізації медіатора" не зрозуміло насправді, які ж це організації повинні це забезпечувати. На мою точку зору, власне, необхідно, щоби в цьому реченні було записано "об'єднання медіаторів", щоб було зрозуміло в цій статті, хто ж забезпечує оцю відповідність. Тому прошу поправку 320 поставити на голосування. Колеги, я прошу визначитися по поправці 320, яка стосується об'єднання медіаторів. Будь ласка, прошу визначатись. За-61 Поправка відхиляється. Наступна – 386-а, народний депутатШкрум. Дякую, колеги. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". 366-а, моя поправка, поправка колеги Рябчина та поправка колеги Подоляк, на жаль, відхилена. Хоча ця поправка якраз покликана відобразити ідею можливості проведення медіації на будь-якій стадії вирішення конфлікту або спору, що відповідає рівномірно положенню статті законопроекту, і вона вносить зміни в інші кодекси України з цього приводу. Чому це важливо? Тому що насправді ми маємо заохочувати людей до вирішення спорів іншим шляхом, ніж судовим. І, наприклад, якщо людина готова під час вже навіть вирішення спору в суді піти на медіацію з іншою стороною, то суд може дати там 30 днів, наприклад, або якийсь час на проведення цієї медіації. Це буде економити кошти для державного це буде економити час судді і судових робітників, це буде фактично допомагати розв'язати спір в більш-менш мирному процесі, ніж змагальний процес в суді. Я прошу поставити цю поправку на підтвердження. Дякую, колеги. Дякуємо вам за роз'яснення, шановна колега. І я прошу визначитися по поправці 386.

ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Перепрошую, колеги, я буду зараз брати вже по всіх поправках, які залишилися: 388-а, 393-я і далі. А потім попрошу повернутися до 333-ї, про яку ми говорили. Ця моя поправка теж стосується змін в інше законодавство. Насправді інше законодавство потребує ще приведення у відповідність до медіації. Ми будемо просити в тому числі Кабінет Міністрів України привести у відповідність свої підзаконні акти для того, щоб у нас була однакова термінологія і для того, щоб, дійсно, процедура медіації була прописана

іншим чином альтернативним врегулювати цей спір. Це буде, ще раз кажу, розвантажувати українські суди і відновлювати трошки довіру до процесу врегулювання спорів, у тому числі і цих альтернативних процесів, якими є медіація. Будь ласка, поставимо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 388 поправка, я прошу визначатися колег. Будь ласка. За-69 Поправка відхиляється. Наступна поправка. ПаніАльона Шкрум наполягає, 393-я, але вона частково врахована. Ви наполягаєте? А.І. 393 поправка теж стосується якраз приведення у відповідність Кабінетом Міністрів своїх підзаконних актів щодо того, щоб там з'явився термін "медіація" і з'явилася можливість для суддів, для інших учасників спору фактично звертатися до цієї процедури. За нашим сподіванням, це, по-перше, серйозно вплине на виконання Україною зобов'язань щодо Угоди про асоціацію - і ми нарешті виконаємо свої зобов'язання в цій сфері. А, по-друге, це серйозно вплине на так званий рейтинг Doing на який, на жаль, дивляться, ну, або на щастя, дивляться міжнародні і українські інвестори, коли вони заходять і хочуть інвестувати гроші в українську інфраструктуру, в українські підприємства, в український бізнес. І тому ми одразу піднімемося мінімум на три пункти за допомогою цього законопроекту, одразу випередимо багато країн. Я думаю, що це буде позитивний сигнал для інвесторів, і буду просити дуже мобілізуватися, і підтримати цей, з одного боку, дуже простий, з іншого, дуже важливий законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? Колеги, залишилося дві поправка, до яких автори хотіли привернути вашу увагу. Я хочу надати зараз слово народному депутатуСеменусі, 206 поправка.

Шановні колеги, правка пропонувала належним чином врегулювати питання, пов'язані з умовами угоди за результатами медіації, а також порядком примусового виконання такої угоди у разі, якщо його добровільне виконання не відбулося. Ця вимога успішно працює в Європі. Вона передбачена Директивою Європарламенту та Ради від 21 травня 18-го року. Мова іде про те, що держави-члени повинні забезпечити, що сторона, отримавши ясно висловлену згоду інших сторін, має можливість вимагати примусове виконання змісту домовленостей за результатами такої медіації. Винятками з загального правила може бути суперечність вимоги законодавства держави-члена або відсутність у законодавстві можливості примусового виконання змісту таких домовленостей. При цьому примусове виконання змісту такої домовленості може бути забезпечено саме судом. Поправка чітко регламентувала терміни звернення до суду щодо примусового виконання такої вимоги та супровідних документів до неї, строки розгляду заяви судом, а також наслідки розгляду та виключні підстави для відмов у задоволенні заяв. Прошу підтримати правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Давайте попросимо коментар представника комітету - шановного доповідача нашого Ігоря Алексєєва, а то ми давно не давали слово комітетові. 206 поправка. Будь ласка. Комітет поправку відхилив. Шановний колего, ми розглянули ваші пропозиції, і ще раз хочу наголосити, що філософією цього законопроекту, який був розроблений спільно з спільнотою професійних медіаторів, була позиція щодо максимальногонезарегульовування процесу. Тобто зробити рамковий базовий закон по ключовим позиціям, які стосуються доступу до професії, вимог до медіатора. Решта питань фактично буде віддано на розсуд, в першу чергу, сторін. Навіть не медіатора, а сторін, які, хочу ще раз наголосити, добровільно приходять до цього, ніхто їх цього не примушує, примушує, це їх вільне волевиявлення – залучити третю сторону. І вже вони будуть вирішувати те, яким чином організовувати процес і виходити на позитивне рішення у своїй справі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. І я прошу визначитися по 206 поправці.

Поправка відхиляється. Будь ласка, пані Пташник увімкніть мікрофон. В той же час, звертаюсь до колег, що ми пройшли вже поправки і ми не будемо повертатися далі назад, тому що це тоді буде теж порушення Регламенту. Будь ласка, пані Пташник. 10:36:28 ПТАШНИК В.Ю. Дякую. Шановні колеги, спершу я хотіла би подякувати, користуючись цією можливістю, подякувати ініціаторам цього законопроекту, зокремаАльоні Шкрум, за цю дуже надзвичайно важливу ініціативу. Тому що я знаю, що Асоціація медіаторів дуже вболіває, щоби ми цей закон сьогодні прийняли. І я рада була долучитися і стати співавтором. А виступити А виступити я хотіла по 297 поправці. Це поправка, знов-таки,Альона Шкрум її ініціювала, мені здається, вона є дуже доречною. Там визначаються права медіатора досить конкретно чітко, чого не було відповідно в редакції першого читання. У мене буде запитання. Чому вона врахована частково? Тому що порівняльна таблиця зазначає, що якраз не всі положення цієї поправки були Тому я би якраз наполягала поставити її на голосування і врахувати її в повному обсязі. І якщо можна, коментар від комітету. Що було не враховано в цій поправці і не ввійшло в остаточну редакцію? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна пані Пташник, 297 поправка – це поправка Шкрум, Рябчина Шкрум, Рябчина і Подоляк Ірини. Якщо зараз ми її поставимо на підтвердження, вона втратить свій сенс, який прийняв комітет. Тому, колеги, я розумію, що багато хто хоче висловитися вже по цьому закону, давайте так не затягувати розгляд законопроекту. Остання, будь ласка, поправка 233. ПаніАльона Шкрум. І на цьому ми завершуємо обговорення поправок. Прошу. 10:37:58 ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Дійсно, це буде остання поправка, на якій я буду наполягати щодо непідтвердження цієї поправки, це поправка шанованих наших колег і доповідача пана Алексєєва і Помазанова, які дуже серйозно долучилися до напрацювання цього законопроекту. Але чому я попрошу її не підтверджувати? Тому що, на жаль, оскільки розгляд комітетом був досить суттєвий, то ми не можемо собі більше дозволити мати 3 місяці для того, щоб закон набирав чинність. І я буду просити цю поправку фактично, на жаль, провалити для того, щоб закон набрав чинність, як і за редакцією першого читання, на наступний день за днем опублікування. А також дозвольте мені скористатися 20 секундами, які в мене залишилися, щоб подякувати Асоціації медіаторів, всім медіаторам, які долучилися до напрацювання цього закону, Українській академіїмедіаторства. А також всім співавторам: і пану Алексєєву, і шановному доповідачу пану Алексєєву, і Олені Сотник, яка сама є медіатором, і пану Ємцю, і пану Рябчину, і пані Подоляк, і пані Пташник, і пану Бориславу Березі та всім іншим, які довго, декілька років працювали над цим законопроектом... 30 секунд. ПаніАльона завершила. В свою чергу як головуюча на засіданні, яке розглядало поправки, я хочу подякувати і авторам законопроекту, і всім народним депутатам України, які долучилися до підготовки його до другого читання, до поправок, і також комітету, який дуже ретельно пропрацював Колеги, президія дуже просить повертатися всіх до сесійної зали. За 5 хвилин відбудеться голосування. І зараз ми даємо підсумкове слово шановному… Я перепрошую. на вимогу паніШкрум на підтвердження 333 поправку я ставлю зараз. Наголошую, комітет її підтримав. Прошу визначатися. За-51 Відхиляється ця поправка, і вона не врахована залою. комітет її врахував, але зала скасувала. Будь ласка, пану Ігорю Алексєєву підсумкове слово – 5 хвилин. Колеги, просимо повертатися до сесійної зали, щоб ми з вами продемонстрували результативне голосування. Дякую, шановні колеги. Дякую всім за ґрунтовну роботу по доопрацюванню цього законопроекту. Ми, дійсно, довго працювали над цією ініціативою, але вийшли на правильне, зважене рішення. Вчора від окремих колег лунали окремі пропозиції, зауваження до тексту законопроекту, крім того, були окремі зауваження Головного юридичного управління до законопроекту. І я хотів би до цього законопроекту зачитати окремі пропозиції, які роздані колегою, вони погоджені, щоб не було ніяких інсинуацій по цьому питанню. Тому з урахуванням цих зауважень, а також зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до законопроекту я пропоную такі правки. У статті 6 назву викласти в такій редакції: "Самовизначення сторін медіації". В частині другій слова "з урахуванням рекомендацій медіатора та інших учасників медіації" виключити. В частині третій і четвертій слова "законодавства" замінити словами "Цивільного кодексу України". другій статті 9 слова "жодна із сторін медіації, медіатор, а також особи, залучені до організації процесу медіації, не мають" замінити словами "жоден із учасників медіації не має". в абзаці першому частини другої слова і цифри "90 академічних годин" замінити словами і цифрами "90 годин", а слова і цифри "45 академічних годин" замінити словами і цифрами "45 годин". У пункті 3 частини третьої слова "слідчого" замінити словами "працівника правоохоронного органу". "вчинення корупційного правопорушення" додати слова "або правопорушення, пов'язаного з корупцією – протягом 3 років з дня вчинення". Частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту: "яка є приватним виконавцем". частині першій статті 9, в частині першій статті 13, в пункті 6 частини першої статті 18,

У розділі IV "Прикінцеві та перехідні положення" підпункти 2, 3, 4, 5 пункту 2 вилучити. У пункті 3 абзац четвертий вилучити. Отже, колеги, ми завершили обговорення правок. І ми можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу всіх голів фракцій запросити народних депутатів у зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів, які є в кулуарах, у зал. І, колеги, поки заходять у зал народні депутати, хочу вам зробити одне повідомлення. До мене надійшло аж чотири заяви від фракцій. Три з них готові замінити на виступ, одна з тих заяв передбачає реальну перерву. І в чому полягає моя пропозиція. Колеги, увага! Щоб ми проголосували цей закон. 5 хвилин пройшли включення у порядок денний сесії, там по трансплантації важливий закон. Потім розглянули питання звіту по Каті Гандзюк, і після того реальна перерва. Приймається така формула всіма? Звичайно,звичайно. Виступи трьох фракцій, які не вимагають реальної перерви… Ні, от так буде: спочатку голосування, включення, поки мобілізація є в залі.

і після - КатяГандзюк. Також хочу повідомити, що на звіт Комісії по Каті Гандзюк я запросив Генерального прокурора України Юрія Луценка. Я впевнений, що ми це питання будемо розглядати по повній процедурі, не по скороченій. І тому, колеги, зараз я вам пояснив логіку. Прошу не розходитись. Ми зараз переходимо до голосування. І прошу всіх зайти в зал і зайняти свої робочі місця.

Колеги, готові голосувати? Повернулися в зал, колеги? Отже, я поставлю на голосування пропозицію комітету з тими правками, які озвучив під стенограму Алексєєв Ігор Сергійович. Будь ласка, займайте робочі місця. Готові – так? Переходимо до прийняття рішення, колеги. І я ставлю на голосування проект Закону про медіацію (№ 3665) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з пропозиціями, які озвучив під стенограму Алексєєв Ігор Сергійович. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Підтримуємо, колеги. Уважно! Беремо участь у голосуванні. Голосуємо, підтримуємо! Голосуємо, підтримуємо.

За-201 Не встигли. Колеги, я прошу всіх повернутися в зал. Ми зараз поставимо на повернення. Отже, колеги, я прошу всіх повернутися в зал. Зараз я зачитаю по фракціях, включіть, будь ласка, мені. "Блок Петра Порошенка" – 75, "Народний фронт" – 50, "Опозиційний блок" – 4, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 16, "Воля народу" – 6, "Партія "Відродження" – 5, позафракційні – 27, колеги. Я прошу всіх повернутися в зал. Я впевнений, в нас є потенціал проголосувати цей закон, який рік чекав свого розгляду. Я прошу не легковажити, поверніться в зал, колеги. Прошу усіх зайти в зал. Колеги, займіть робочі місця. Я поставлю зараз на повернення. Подивіться, кого нема в залі, колеги, і запросіть в зал. Отже, приготувалися, колеги? Займайте робочі місця, заходіть, будь ласка. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про медіацію (3665). Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, уважно кожен голос голосуємо, підтримуємо, голосуємо, колеги,

вражаюча,вражаюча динаміка. Будь ласка, займайте робочі місця. Шість народних депутатів мають долучитися до прийняття закону, шість народних депутатів. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал. Хто в кулуарах, хто мене чує, будь ласка, зайдіть в зал. Колеги, не будьте байдужими, будьте на робочих місцях. Я прошу, колеги, усіх приготуватися. Я по фракціям зачитаю ще раз. По фракціям, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 79, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 5, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – "Батьківщина" – 17, "Воля народу" – 7, "Відродження" – 8 і позафракційні – 27. Пане Валерій, ми чекаємо вас, долучіться до роботи Верховної Ради України.

Отже, колеги… Пане Валерій, будь ласка. Готові, так? Підійшло точно більше як шість депутатів. Точно, більше. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 3665, і прошу усіх уважно голосувати, колеги. Уважно! Кожен голос! Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно, відповідально. Голосуємо. Підтримуємо.

що сталося, колеги? Це хтось додає-віднімає голоси просто. (Шум я поставлю третій раз на голосування. Я прошу всіхзмобілізуватися.

Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проект Закону про медіацію (3665). Прошу голосувати, колеги. Уважно, кожен голос! Прошу підтримати. Друзі, відповідально голосуємо!Голосуємо, підтримуємо. За повернення. Прошу голосувати. Голосуємо. Голосуємо, підтримуємо.

Колеги, не виходьте з залу, поверніться в зал.

Я прошу всіх, колеги, зайняти робочі місця.

Колеги, я ще раз поставлю. Якщо не буде голосів, ми дамо на повторне друге. Але я не розумію, всі під час виступів підтримували даний законопроект, всі підтримували. Будь ласка, займіть робочі місця. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування проект Закону про медіацію (3665), повернення до закону. І, колеги, я прошу всіх зараз підтримати і проголосувати. Я прошу всіх бути на робочих місцях. Я прошу всіх підтримати, колеги. І поверніться, будь ласка, в зал. Готові, так? Голосуємо, готові, так? Отже, за повернення прошу проголосувати і прошу підтримати. Іра, голосуємо, підтримуємо за повернення, бо кожен голос рахуємо, кожен голос. Для чого так? Голосуємо, підтримуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

Наступна пропозиція: в комітет на доопрацювання. Можливо, вона буде підтримана. Колеги, наступна пропозиція: в комітет на повторне друге читання. Так, щоб ми не втратили законопроект. Прошузмобілізуватись. Я ставлю на голосування наступну пропозицію: повернути в комітет на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. На повторне друге. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Кожен голос. Уважно! Голосуємо. Підтримуємо. Я ще раз поставлю. Ще раз поставлю, колеги. Отже, я поставлю на повернення пропозицію про повторне друге читання. Колеги, підтримайте, будь ласка. Зайдіть в зал. Я прошу всіх приготуватись. Колеги, я звертаюся! Пане Сергій, я прошу всіх повернутись в зал на місця робочі. Я прошу повернутися, ми врахуємо кожен голос. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за повторне друге читання. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо, колеги. Голосуємо. Підтримайте, колеги!

Отже, колеги, прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу припинити балаган і всім бути на робочих місцях. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про медіацію, за повторне друге читання. Я прошу всіх проголосувати і підтримати. Прошу проголосувати, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу голосувати і підтримати. Голосуємо.

Отже, я ставлю третій, заключний, раз наступну пропозицію: повернутись до голосування за повторне друге читання. Я прошу, колеги, я більше ставити не буду. Я прошу кожного зайняти робоче місце. Я прошу вернуться в зал. Антоне, Вікторе, я прошу вернутися в зал. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за повторне друге читання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Прошу кожного взяти участь в голосуванні. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу голосувати.

У мене більше немає пропозицій, колеги. Ми можемо ще… Ні, вже у нас немає жодної опції. Ви успішно завалили, колеги, закон. І я змушений оголосити, що проект Закону про медіацію (3665) я оголошую, що він відхилений, колеги. Відхилений. Отже, хочу вам нагадати, що у нас надійшло 4 заяви на перерву: одна з них на реальну перерву, три з них готові замінити на виступ.

Шановні колеги, в понеділок в засобах масової інформації було оприлюднено інформацію щодо зловживань Державним концерном "Укроборонпром" і причетних до цього посадових осіб. Це дуже серйозне звинувачення. І ми повинні зробити все, щоб невідкладно і неупереджено дослідити цю інформацію. Суспільство очікує відповіді на важливі питання, чи були розкрадання в "Укроборонпромі". Тому фракція "Народний фронт" вийшла з ініціативою, і дякую фракції БПП, яка її підтримала, і, до речі, запрошую всі інші голови фракцій і депутатських груп долучитися до розгляду сьогодні постанови щодо невідкладних розслідувань фактів, оприлюднених в засобах масової інформації щодо зловживань Державного концерну "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб. Хочу нагадати, що півроку тому ми вже створили Тимчасову слідчу комісію, яка займається розслідуванням фактів розкрадань в Збройних Силах України і в оборонному секторі в період з 2004-го по 2017 рік. Так як факти, які були оприлюднені в понеділок, дотичні до подій 2017-2018 року, то ми розширюємо нашою постановою повноваження цієї вже створеної ТСК до 2018-2019-го року. Вважаю, що ТСК повинно провести публічне засідання слідчої комісії з запрошенням туди Генерального прокурора України, САП, НАБУ, Міністерства оборони, Державного концерну "Укроборонпром", посадові особи, які були оприлюднені в даному розслідуванні, і повинні провести публічне, відкрите засідання, щоб вся країна могла побачити. По-друге, вважаю, що до роботи в ТСК треба залучити такі комітети, як Комітет з питань правоохоронної діяльності, Комітет з питань боротьби з корупцією і Комітет з питань національної безпеки і оборони. Дана постанова зареєстрована сьогодні № 10104. І, пане головуючий, прошу вас сьогодні дати доручення невідкладно розглянути профільному комітету і сьогодні голосувати. Я переконаний, що всі, хто хоче справедливого, неупередженого розслідування даних фактів, повинен долучитися до роботи в цій слідчій комісії. І переконаний, що вона повинна у найшвидші терміни прозвітувати у Верховній Раді за свою роботу. Саме головне, суспільство вимагає відповіді, чи підтвердяться ці факти. Якщо ці факти будуть підтверджені, посадові особи, дотичні до зловживань в "Укроборонпромі", повинні понести саму жорстку кримінальну відповідальність. Якщо ж ці факти не підтвердяться, суспільство повинно почути правду. Шановні колеги, ми сьогодні повинні проголосувати і розпочати дієве розслідування фактів, оприлюднених в засобах масової інформації, щодо зловживань в "Укроборонпромі". Дякую. Дякую. Наступна перерва від Радикальної партії і групи "Відродження". І я запрошую до виступуГаласюка Віктора, будь ласка. Шановні українці, я тримаю в руках проект Постанови Верховної Ради, зареєстрований в парламенті лідером нашої партії Олегом Ляшком, про повернення до бюджету незаконно, несправедливо виплачених премійКоболєву і керівництву "Нафтогазу" в сумі мільярд 400 мільйонів Влада, в результаті таємної змови з Міжнародним валютним фондом, штучно завищила ціни на газ і комунальні тарифи для населення. Вони збирають мільярди і десятки мільярдів коштів з наших з вами кишень для того, щоби виплачувати собі отакі космічні премії. І що ви думаєте, може уряд дослухався до позиції Олега Ляшка і українського суспільства? Щойно повідомили, що вони продовжують контракт Коболєву в "Нафтогазі". Це ганьба. Це грабіж і мародерство. Олег Ляшко і Радикальна партія наполягають на негайному розгляді в парламенті постанови, автором якої є Олег Ляшко, про скасування рішення уряду про підвищення ціни на газ і тарифів комунальних для населення; постанови про повернення до бюджету несправедливо і незаконно виплаченоїКоболєву і його поплічникам премії в 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Ви тільки вдумайтесь, вони премію собі виплачують мільярд, зарплату 2 мільйони гривень в місяць. Це при тому, що вчитель, що лікар, дай Бог, щоби 8-9 тисяч отримував. Це ганьба, це цинізм, це неприпустимо. Зробили ціни на газ і комуналку практично європейськими, а рівень доходів українців є найнижчим в Європі, в десяток разів менший, ніж в розвинутих країнах. Україна видобуває свій газ, який коштує в кілька разів дешевше, ніж імпортний. Тому абсолютно несправедливо прирівнювати ціну українського газу до імпортного. Тому що, коли зарплати будуть, як в Європі, тоді можна робити якісь коригування. Це абсолютно неприпустимо. Більш того, десятки мільярдів гривень прибутку, отриманих "Нафтогазом", - це що, кошти зароблені в результаті конкуренції, виробництва, інновацій? Ні. Це пограбунок кожного українця. Це кошти, які йдуть на виплату космічних премій, це кошти, які йдуть на розкрадання в оборонці. Подивіться, тисячі людей на вулицю виходять. Подивіться, мільйони людей не можуть сплатити комунальні платежі. Коли платіжка тільки за тепло 4 тисячі 200 гривень за 50 метрів, то людина інвалід І групи, вдова чорнобильця з пенсією в 3 тисячі гривень, як це може сплатити? Команда Радикальної партії не голосує за жодні законопроекти, до розгляду постанови Олега Ляшка про скасування підвищення ціни на газ і поверненняКоболєвим драконівських, незаконно виплачених премій до бюджету… 30 секунд, будь ласка. ГАЛАСЮК В.В. …а не газовим злочинцям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, хочу повідомити, що дві фракції - "Самопоміч" і "Батьківщина"- прийняли рішення не робити реальної перерви, а відразу вийти на виступ. І я запрошую до виступу Юлію Володимирівну Тимошенко. Будь ласка, 3 хвилини. І, колеги, після цього виступу, відразу 2 хвилини - включення в порядок денний сесії, там трансплантація і ратифікація. Тому будьте на місяцях робочих, нерозходьтесь, колеги. Будь ласка, 3 хвилини. Шановні колеги! Вже третю добу країну по суті вшоці тримає інформація про те, що завод Президента України - Головнокомандувача країни відмивав кошти через "Ленінську "Ленінську кузню", постачаючи абсолютно непридатні для використання запасні частини з країни-окупанта з відкатами в два, в чотири рази дорожче для української оборонної промисловості, і встановлювали на військову техніку непридатні запасні частини з країни-окупанта, відмиваючи 250 мільйонів гривень мінімум з державного бюджету України. Тобто, іншими словами, Головнокомандувач країни організував злочинне угрупування, яке викачувало гроші з бюджету, співпрацюючи з країною-окупантом контрабандно, підриваючи обороноздатність країни. Це екстраординарні речі. Суспільство зараз бурлить. На вулиці під Верховною Радою стоять тисячі людей, вимагають імпічменту Президента, який під час війни займався мародерством. Але парламент вже третю добу не може прийняти рішення про створення тимчасової слідчої комісії як першого кроку до початку процедуру імпічменту. Парламент є спільником сьогодні в своїй частині з Президентом, його корумпованим оточенням. І можу сказати, що в руках у мене знаходиться документ, який є якраз постановою

незалежні депутати, партія "Батьківщина". Я хочу подякувати також і частині "Єврооптимістів", які підписали і наполягають на створенні такої тимчасової слідчої комісії. Я хочу сказати, що, на жаль, не просто анулювали листи для зібрання підписів щодо початку процедури імпічменту Головнокомандувачу, який крав у своєї армії, а ще і не реєструють в Секретаріаті Верховної Ради проект Постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Це означає, що покривають злочин, що намагаються цей злочин замовчати і просто дати індульгенцію. Це також є вирок сьогоднішньому керівництву Верховної Ради, які не стали на чолі того, щоб чесно, неупереджено, негайно розглянути цей процес, а даються злочинні команди…

про те, що організоване злочинне угрупування значно ширше, ніж ми собі уявляємо, поглинуті майже всі гілки влади, включаючи частину силових структур. Дякую вам. І, колеги, хочу вам повідомити, я спеціально розбирався в цій ситуації. Апарат Верховної Ради України діє цілковито в межах і в рамках закону. Я хочу… порадьтесь з будь-яким юристом, я можу сказати відповідально, і хочу сказати з цієї трибуни, що зараз звучала брехня і неправда. І я скажу ще одне: постійно чиниться тиск на членів Апарату з вимогою змусити державних службовців діяти незаконно. Я прошу припинити тиск на працівників Апарату. Вони будуть діяти виключно в межах і в дусі закону. І припиніть задіювати держслужбовців до своїх виборчих кампаній. Цього не буде. Апарат Верховної Ради буде діяти в межах діючого закону, і ніякий тиск вам не допоможе. Отже, колеги, я нагадую, зараз 3 хвилини – включення в порядок денної сесії, і переходимо до питання звіту Комісії по Гандзюк. Я прошу всіх бути на місцях і приготуватись, колеги. Я прошу всіх зайти на робочі місця, щоб ми бачили, по яких питаннях у нас є потенціал потім, після 12:30. Я хочу нагадати, всі питання вони наперед були означені в розділі "включення в порядок денної сесії". Я їх коротко поставлю, це займе 2-3 хвилини, і ми відразу перейдемо до звіту по Гандзюк. Отже, перше. Пропозиція включити в порядок денної сесії для прийняття рішення проект Закону про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар. Надзвичайно важлива ратифікація, колеги. Я прошу всіх підтримати і проголосувати за включення у порядок денної сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-205 205, колеги. Мені видається, що можемо прийняти. Зайдіть, будь ласка, в зал, колеги. Будь ласка, зайдіть в зал, я прошу всіх зайти в зал. Це міжнародні угоди і міжнародний авторитет України. Я прошу всіх повернутися в зал, колеги. Я прошу теж з лож гостьових повернутися в зал для голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною і Державою Катар (0215) включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. І прошу всіх дуже відповідально голосувати. Голосуємо! Підтримуємо, колеги! Голосуємо. За-241 Це перемога. Рішення прийнято. Наступне – 0216, Закон про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (0216). Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Підтримуємо, колеги! Підтримуємо. Наступний. Проект Закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Я прошу всіх, колеги, зараззмобілізуйтесь, підтримайте, колеги, будь ласка, займіть робочі місця, ідеться про долі і життя людей, не будьте байдужими в цей момент, займіть робочі місця. Отже, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 9461, і також два альтернативних, прошу голосувати, За-205 Колеги, є всі,всі три закони, і альтернативний теж. Всі ж вимагали, будь ласка, колеги, підтримайте. Я ще раз ставлю на голосування включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до Закону України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. Голосуємо, підтримуємо,

За-216 Колеги, зайдіть в зал, я ще раз поставлю. Я третій раз поставлю – заключний, поверніться на робочі місця, колеги. Поверніться, пане Анатолій. Ми рахуємо кожен голос, пане Остап і Анатолій. Пане Остап, пане Анатолій, поверніться, будь ласка, ми рахуємо голоси, кожен голос, візьміть участь, будь ласка. Отже, колеги, приготувалися? Готові, так, всі на місцях? Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 9461 і два альтернативних про трансплантацію. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо, підтримуємо, це життя людей, це порятунок життя людей. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо.

Я поставлю потім ще раз. Переходимо до наступного. Отже, наступний – 9532: проект Закону про режим спільного транзиту. Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо.

Колеги, зараз я поставлю заключне про… 9039. "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (9039). включити порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. Колеги, увага! Є ще два голосування. У нас "трансплантація" була дуже близько, давайте ще раз попробуємо. Якщо не буде, тоді після вже… Тоді вже після ТСК. Отже, я ще раз ставлю включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 9461(трансплантацію). Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх зайняти робочі місця, проголосувати і підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо. За-215 По фракціях покажіть. І у нас було близьке дуже 9532: проект Закону про режим спільного транзиту. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

про перехід до розгляду проект Постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на КатеринуГандзюк. І я хочу наголосити, я запросив для співдоповіді Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. І тому робота буде так виглядати: доповідь – Береза Борислав Юхимович, голова комісії, потім співдоповідь – Юрій Віталійович Луценко, потім – від фракцій, потім – від депутатів. Приймається, так? Переходимо до розгляду. І я запрошую до трибуни голову Тимчасової слідчої комісії Борислава Березу. До 10 хвилин, пане Борислав, будь ласка. Звіт нашої Тимчасової слідчої комісії містить 19 сторінок, в десять хвилин це неможливо все передати. Саме тому дуже стисло, інформативно. Шановний Голово Верховної Ради, шановні депутати, хочу нагадати вам попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на КатеринуГандзюк та інших громадських активістів. Тимчасова слідча комісії, що створена 6 листопада 2018 року строком на 3 місяці. До складу комісії увійшло 19 народних депутатів. Хочу звернути увагу, що депутати, які увійшли до складу Тимчасової слідчої комісії, приклали масу зусиль, щоб максимально деполітизувати роботу комісії. Ми намагалися це зробити задля того, щоби дати найбільш об'єктивну оцінку роботи правоохоронних органів, які ведуть розслідування щодо кримінальних справ про напади на активістів, а також щоб унеможливити використовування комісії в своїх політичних цілях. За 3 місяці Тимчасова слідча комісії провела 10 засідань, у тому числі в Одесі, Херсоні. ТСК до територіальних органів поліції та прокуратури було направлено 92 звернення для отримання інформації щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами нападів на громадських активістів з метою перевірки відомостей та ходу розслідування. Під час опрацювання наданої тимчасовій слідчій комісії запитуваної інформації встановлені факти порушення строків надання інформації, а також частина запитуваної інформації містить таємницю слідства. Це уповільнює роботу тимчасової слідчої комісії. За підсумками проведення роботи, на підставі інформації, що надійшла до тимчасової слідчої комісії, ми дійшли до наступних висновків. Необхідно продовжити здійснення контролю за досудовим розслідування у кримінальному провадженніГандзюк та Олешко. У справах Устименка та Михайлика, що на даний момент досі не встановлені замовники нападу, отож, ці справи також потребують продовження контролю. У справах по нападу про Сергія Стерненка замовників та організаторів нападів не встановлено. З виконавців нападу повідомлення про підозру оголошено лише одній особі. Комісія встановила, що має місце неодноразове закриття провадження щодо постраждалого Лісічкіна слідчими органами всупереч волі потерпілого. Є факти затягування передачі провадженні у справі Булаха для подальшого розгляду судом. Проведення судового розслідування у справі Бичка відбувалося із порушенням процесуального законодавства та втратою важливих доказів через недбалість працівників слідчих органів, а також відсутність фактів притягнення до відповідальності винних у кримінальних правопорушеннях. З огляду на викладене вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу розслідування наведених вище кримінальних проваджень. Здійснити виїзне засідання тимчасової слідчої комісії та заслуховування представників органів поліції та прокуратури, потерпілих, свідків та представників громадських організацій міста Харкова. Справу Макарової визначено пріоритетною в Києві. Тимчасовою слідчою комісією проводиться перевірка ходу розслідування правоохоронними органами. Засідання щодо справи Макарової з викликом та заслуховування сторін планується провести найближчим часом, зразу після продовження повноважень комісії. Шановні колеги, я розумію, що я не Дуда, що я не Дональд Туск, що я не той, хто виступав раніше, коли мовчала сесійна зала. Але чи можна послухати, коли виступає людина, якій, дійсно, важливо те, що відбувалося! Я розумію, що це було не напади на вас та ваші родини! Це напади на інших українців! То, може, послухаємо один одного, бо це важливо! Я розумію, що я не Генпрокурор, котрий прийде сюди і ви будете його слухати! Але це я виступаю за історії, які відбувалися в Україні за наші часи. І коли ми на Майдані казали, що жодна людина більше не буде отримувати переслідування, ви бачите – є! У справі Самарського тимчасовою слідчою комісією встановлено, що на цей час у кримінального провадженні жодної особи підозрюваної не повідомлено. Отож, треба їхати доСєвєродонецька і слухати, що відбувається там. Комісія дійшла згоди, що досудове розслідування по 11 кримінальних провадженнях відбувається неефективно та безрезультатно. Про зазначене свідчить тривалість проведення досудового розслідування, перелік вчинених за цей час судових дій, а також відсутність обвинувачуваних актів. Виявлено факт системного та передчасного закриття слідчими органами Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів. Враховуючи обмежений трьохмісячний строк діяльності тимчасової слідчої комісії, розтягнутість термінів надання відповіді на направлені звернення та значну кількість справ, що розслідується по всій Україні, не вдалося за можливе опрацювати весь масив інформації та дійти до кінцевих висновків. З огляду на викладене, вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу розслідування наведених вище кримінальних проваджень, викликати слідчих та процесуальних керівників для надання пояснень, встановити наявність або відсутність фактів порушень строків проведення досудового розслідування, підстав таких порушень, причин відсутності результатів досудового розслідування, встановити результати ініційованих службових розслідувань. Існує потреба продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідувань відомостей щодо нападів на КатеринуГандзюк та інших громадських активістів і з'ясувати, наскільки ефективно проходить досудове розслідування по цих справах. Дякую. Я вклався в 4 хвилини.

Будь ласка, я прошу записатися на запитання. 3 хвилини, будь ласка.

Ми спільно з вами працювали. Я б хотів, щоб ви уточнили деякі питання, які стосуються слідства якраз по КатериніГандзюк. Скажіть, будь ласка, під час наших зустрічей з представниками громадянського суспільства в місті Херсоні, а також представниками правоохоронних органів чи були заяви про те, що до вбивства КатериниГандзюк, окрім пана Мангера, який є головою облради, були причетні також керівництво області та заступник голови обласної ради пан Рищук? Якщо так, скажіть, будь ласка, чи ми направляли такі листи? Чи ми зверталися до Президента, до Генерального прокурора, пана Авакова з проханням зустрітися і передати всі відомості, які нами були отримані, в тому числі щодо сепаратизму, в тому числі щодо проросійських сил, які там працюють, і правоохоронних органів, які не дослідили до тої ситуації? Дякую. Дякую за запитання, панеНайєм. Ви як член комісії стовідсотково знаєте, що після того, як ми робили виїзне засідання в Херсоні, ми звернулися до Президента, до Голови Служби безпеки України, а також до голови МВС і Генпрокурора з проханням прийняти нас, для того щоб ми повідомили про все, що відбувається в Херсонській області. На жаль, цього не відбулося. І так, я можу сказати, що все можливе зроблено від комісії для того, щоб уникнути тих проблем, які зараз є. По іншим питанням я хочу сказати, що активісти називали дуже велику кількість прізвищ, але ми повинні не підміняти собою ані судові органи, ані слідчі органи, для того щоб не робити висновки, які нам непритаманні. Ми були слідчою комісією, яка аналізувала роботу правоохоронних органів, і які… про яку я зараз звітую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне запитання. Будь ласка, народний депутат Вікторія… А, передає слово пані Олені Сотник. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Дякую, Бориславе, за спільну роботу. Дійсно було непросто, але я думаю, що при всіх очікуваннях, звичайно, громадськості, що ми назвемо прізвища – це не задача була ТСК. Ми маємо набагато складніші задачі. Я б хотіла вас попросити прокоментувати наступну ситуацію і що у зв'язку з цим ми будемо робити. Перше. Ми не один раз чули про те, що Тимчасова слідча комісія нібито заважає Генеральному прокурору працювати. Прокоментуйте, будь ласка, ви цього не відобразили у своєму виступі, щодо того, які справи, після того, як Тимчасова слідча комісія почала працювати, дійсно почали рухатися. І друге питання. Ми бачимо, що вже після роботи Тимчасової слідчої комісії, зокрема в Одесі, є факти підпалу машин, є факти незаконного затримання активістів. У зв'язку з цим також прокоментуйте актуальність продовження Тимчасової слідчої комісії. Дякую. Дякую, пані Олена, за це запитання і влучне зауваження. Дійсно, суспільство очікувало, що ми назвемо прізвища. Але Тимчасова слідча комісія не може бути, не може вести слідство, в неї немає таких повноважень. І не дивлячись на те, що заздалегідь нас звинуватили в тому, що ми що ми будемо заважати слідству, майже всі засідання, які були за закритими дверми, вони так і залишись без повідомлень суспільству. Це виключно все є у звіті, і ми не давали ніякої інформації, яка могла зашкодити слідчим діям. Саме тому я не вважаю, що слідча комісія якось заважала. Окрім того, треба визнати, що тільки після того, як Тимчасова слідча комісія втрутилась в дуже велику кількість справ, які вказані в повному звіті, були… рухалися з нуля. І тільки після цього були знайдені, були проведені процесуальні дії, були знайдені ті, хто виконували ці злочини, а також почались якісь дії взагалі в рамках цих справ. Дякую. І останнє запитання. Будь ласка, народний депутатГончаренко Олексій, прошу. 11:31:41 ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановний пане Бориславе, скажіть, будь ласка. Ми знаємо всі, що Генеральна прокуратура висунула обвинувачення в організації вбивства КатериниГандзюк голові Херсонської обласної ради пану Мангеру, члену партії "Батьківщина". Чи викликали ви його на своє засідання, чи ставили ви йому відповідні питання, і яку інформацію він надав тимчасовій слідчій комісії? Дякую. Підозра булавидвинута пану Мангеру після того, як закінчився строк повноважень тимчасової слідчої комісії. Це по-перше. Раніше він був викликаний і він звітував на нашій комісії. Це було в Херсоні. все повідомив. Можу сказати тільки одне, що я не можу ніяких робити висновків своїх персональних саме тому, що я вже казав. Жоден депутат, жоден журналіст не може підміняти собою ані слідчі, ані судові органи. Саме вони повинні сказати,

До 5 хвилин, так, Юрій Віталійович? І так само, 3 хвилини на запитання. Будь ласка, Юрій Віталійович. Потім – виступи від фракцій. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Як відомо, 31 липня липня 2018 року у місті Херсоні в ході кислотної атаки було скоєно злочин, який призвів до смерті громадського активіста КатериниГандзюк. Первинна кваліфікація Національної поліції цієї справи була невірною. І тому через декілька днів перший заступник обласного прокурора Херсонської області визначив цю кваліфікацію, посилаючись на рішення Пленуму Верховного Суду та діючого законодавства, як вчинення злочинів, передбачених частиною другою статті 15, пунктів 4, 12 частини другої статті 115, тобто умисне вбивство. Розслідування цієї справи було розділено на дві частини. З огляду на те, що Національна поліція достатньо ефективно йшла по сліду виконавців, розслідування саме виконавців злочину було доручено центральному апарату Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Розслідування ймовірних замовників цього злочину було доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Національна поліція у Херсонській області в період часу з 17-го по 21 серпня минулого року затримала, а потім по узгодженню з прокурорами повідомила про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 115, тобто умисне вбивство, громадянам:Торбіну, Горбунову, Васяновичу, Вишневському та Грабчуку. З огляду на те, що більшість з них співпрацюють із слідством, дають викривальні покази про підготовку, організацію та здійснення злочину, лишеТорбіну та Грабчуку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він знаходиться до сьогоднішнього дня. Паралельно працювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України, в результаті чого 10 листопада минулого року громадянину Павловському, який є помічником народного депутата, оголошено підозру по цій же статті, і слідство розглядає його як посередника між замовником та організаторами злочину. Одночасно 04.12, тобто грудня, 2018 року було повідомлено про підозру в організації цього злочину громадянинуЛевіну, який перед цим покинув територію України, і його оголошено в розшук. цього року було також оголошено Службою безпеки України підозру голові Херсонської обласної радиМангеру, якого слідство розглядає як замовника цього злочину. 15 лютого 2019 року Шевченківським районним судом міста Києва йому було обрано запобіжний захід "тримання під вартою" з визначенням застави в сумі 2 мільйона 497 тисяч 300 гривень. Після внесення заставиМангер відбув назад до міста Херсона. 19.02 Генеральною прокуратурою на ухвалу слідчого судді внесено апеляційну скаргу. Ми наполягаємо на тому, що чинне законодавство України не передбачає для особи, яка підозрюється в організації вбивства, будь-якого іншого запобіжного заходу, крім тримання під вартою. Вважаємо оцінювання людського життя в 4,5 мільйона цинічним і неприйнятним для правової держави. Саме сьогодні має розглядатися в апеляції наше клопотання, і ми сподіваємося на законне рішення про тримання під вартою того, хто обґрунтовано, з показами співучасників, підозрюється у замовлення вбивства громадської активістки Гандзюк. До цього маю додати ще декілька слів. Проблеми слідства цього і тисяч інших справ по вбивству мають проблеми з наступним. Перше. Згідно минулорічного рішення Верховної Ради тепер навіть по вбивствах для отримання експертиз необхідно отримати рішення суду. Для цього слідчі стоять у чергах, які тривають подекуди до декількох тижнів, і це, звичайно, не сприяє слідству. Другою проблемою є те, що навіть підозрюваного у замовленні вбивства, навіть з очевидними доказами цього вбивства, знайденими в його помешканні, правоохоронні органи не мають права затримувати, а лише запрошувати до суду, якщо його затримали не через декілька годин після скоєння вбивства. ласка. ЛУЦЕНКО Ю.В. І третя проблема. Це проблема оголошення в міжнародний розшук. На ваш розгляд, шановні народні депутати, було внесено законопроект, вчора який мав би розглядатися, який стосується заочного засудження, який врегульовує проблему з Інтерполом. Інтерпол не виставляє "червоні картки" розшуку, поки в Україні не буде поняття "заочного арешту".

Просив би ці три проблеми врахувати і врегулювати в законодавчому порядку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, три запитання – 3 хвилини. Прошу провести запис. БерезюкОлег Романович передає Сотник. Будь ласка, пані Олена. Олені Сотник включіть мікрофон. Скажіть, будь ласка, ви майже у всіх своїх публічних виступах коментували, що вам Тимчасова слідча комісія заважає працювати. Чомусь Павловського оголосили в розшук тільки після тиску тимчасової слідчої комісії. Чомусь Михайлику, ми отримали від вас, Генеральної прокуратури доручення на те, щоб вийняти кулю тільки після тиску Тимчасової слідчої комісії. є замовники КатериниГандзюк. Чому на лаві підсудного сидить тільки один підозрюваний, і чи це випадково, що він є представником опозиційної сили? Дякую. Дякую. Перше. Офіційно можу заявити, що ТСК жодного разу не зустрічалася ні зі мною, ні з міністром внутрішніх справ як керівниками органів досудового слідства і процесуального керівництва. Також жодної інформації від ТСК в офіційному порядку ні я, ні СБУ, ні МВС не отримали. Тому говорити про користь ТСК я особисто не можу. Розслідування слідства ведеться не по партійному признаку. Будь яка людина, поки не доведено судом, не є винною. Але навіть якщо вона буде засуджена, то вона не має партійності. Це моє глибоке переконання. Крім того, хочу нагадати, що помічник народного депутата від правлячої партії знаходиться під арештом вже багато-багато місяців, і ця партія, до речі, сказала, що закон один для всіх, на відміну від тих, хто сьогодні намагається перевести кримінальне провадження у політичну пропаганду. Дякую. Дякую вам. Вадатурськийпередає слово для запитання Немировському. Немировський, будь ласка, мікрофон. дякую вам за проведену колосальну роботу. Але і хочу привернути увагу виборців на те, що на даний момент, і тоді обоє, як Мангер, так і Катерина Гандзюк, були активними членами партії "Батьківщина". І вийшла звідти Катерина Гандзюк тільки після того, як туди взяли Мангера. І тоді вона почала заявляти про те, що Мангер є послідовником "русского мира" і відвертим сторонником Москви. Чи не є це взаємозв'язком з "Батьківщиною" і КатериниГандзюк, і Мангера, разом, до цієї партії? Шановні народні депутати, я не буду давати жодних відповідей, де використовується партійність тих, хто підозрюється у скоєнні цього злочину. Вважаю це непристойним. І ще раз хочу підкреслити, є люди, які ймовірно вбили людину. І ці люди мають пройти всю законну процедуру, користуючись презумпцієюневиновності, і їхня вина буде встановлена в суді без згадування про партійність. Припиніть, будь ласка, ці речі. Вбивство в групі осіб: замовник, організатор... два організатори, чотири виконавці – слідством встановлені. Дайте можливість слідству і суду зробити законний висновок. висновок. Припиніть навішувати політичні ярлики на цю справу. Дякую. Шановний пане Генеральний прокурор, ви висунули звинувачення активному члену "Батьківщини" і активному агітатору за ТимошенкоМангеру. До партії "Батьківщина" та її лідерки зверталися активісти з вимогою зібрати голоси у Херсонській обласній раді для зняття Мангера з посади голови, активісти ж кажуть, що на них тиснуть політики. Питання конкретне саме по слідству. Чи не заважає слідству перебування Мангера на посаді? Щиро дякую. 11:44:09 ЛУЦЕНКО Ю.В. Шановні народні депутати, у далекому тепер 2010 році я стояв як міністр внутрішніх справ на цій трибуні і вислуховував істерику Партії регіонів, яка хотіла приліпити до Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко так званий педофільний скандал. І не дивлячись на те, що тут, от приблизно з цього місця, пані Герман обіцяла мені, що сяду я, я сказав: "Ні, це неправда!" Точно так же й сьогодні, я не буду

Дякую, Юрій Віталійович. І ми переходимо до виступів від фракцій. Хто має намір взяти участь у обговоренні, прошу провести запис.

Дякую, пане головуючий. Я сподіваюся, що це тільки початок і ця зала продовжить дію роботи тимчасової ми на себе взяли дуже серйозну ношу. І я вдячна всім членам комісії, які підтримали прохання активістів. На сьогоднішній день більше ніж 50 кримінальних проваджень знаходиться під контролем тимчасової слідчої комісії, по великій кількості з них ми виявили серйозні порушення з боку правоохоронних органів. Це лише проміжний звіт. Я знаю, що активісти знаходяться тут, вони очікували, дійсно, почути від нас прізвища, але це не наша функція. Наша головна задача була – активізувати правоохоронні органи, щоб вони виконували свою роботу. В цій залі, я знаю, дуже багато, у тому числі моїх колег, які з нами працювали в тимчасовій слідчій комісії, говорили про те, що є певна політизація процесу. Друзі, колеги, я вам вдячна за ту роботу, яку ми разом провели, і що ми, дійсно, допомагали один одному. Але мова не про політизацію. Не було б цієї тимчасової слідчої комісії, якби органи влади виконували свої функції. Але, на превеликий жаль, цього немає. Більше того, я маю констатувати, що сьогодні активісти продовжують знаходитися під загрозою. Одеса: відбувається два дні тому незаконне затримання активістів. Без жодних пояснень забрали речі, відвезли в поліцейську дільницю і навіть людям не пояснили, чому їх затримали. До того спаленняавтівок активістів, спалення домівок, за ними слідкують, їм погрожують. У нас продовжується в державі тиск на активістів і на громадськість. Тому я вас дуже прошу, у них Тимчасова слідча комісія – чи не єдина надія на те, що вони якимось чином будуть захищені. І останнє, щодо питання, яке було ключовим і яке підштовхнуло створення цієї тимчасової слідчої комісії, – вбивство і замах на вбивство КатериниГандзюк. Ми все ж таки просимо і звертаємося до Генеральної прокуратури. Ви знаєте, що активісти виходять на акції, вони вимагають, щоб всі замовники були на лаві підсудних, дійсно незалежно від того, до яких політичних сил вони належать. Тому що це буде єдиним доказом, що всі є рівні перед законом. Тому ми просимо і вимагаємо, щоб вимоги активістів були виконані і всі понесли покарання по цій справі. І останнє. Ми виявили дуже багато недоліків у нашому діючому законодавстві, в тому числі вже цей парламент, на превеликий жаль, привніс в законодавство ці недоліки. Найближчим часом ми підготуємо відповідний законопроект, я думаю, від Тимчасової слідчої комісії він буде внесений в зал. Я вас дуже прошу, це питання безпеки людей, кожного дня вчиняються злочини. Слідчі не можуть працювати, майже по кожній справі до нас звертаються слідчі і говорять: "У нас іде затримка по слідству тільки через те, що ви прийняли таке законодавство". Друзі, колеги, давайте об'єднаємося і принаймні зробимо можливим… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. СОТНИК О.С. І принаймні зробимо можливим розслідування цих злочинів. І тоді ми точно зможемо відділити тих правоохоронців, які працюють і намагаються знайти винних, від тих, які саботують слідство. І останнє. Це неправильно, що активісти, піддаючи своє життя загрозам і ризику, викривають корупційні злочини влади. Це мають робити правоохоронні органи, і це буде ключовим висновком тимчасової слідчої комісії. Дякую. голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов. Запрошуємо вас до слова. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці! Перш за все від імені фракції партії "Блок Петра Порошенка" хочу подякувати громадським активістам, усій небайдужій громадськості, яка піднялась з вимогами негайного розслідування вбивства громадської активістки КатериниГандзюк. Водночас також висловлюю подяку правоохоронним органам, які у вкрай короткі терміни знайшли і оголосили підозру замовнику цього жахливого злочину. Найжахливіше у цьому злочині є те, що замовником є голова Херсонської обласної ради, який представляє партію "Батьківщина" - ВладиславМангер. Як людина із загостреним почуттям справедливості, яка впродовж усієї своєї діяльності керувалась державницькими інтересами, забезпеченням прав і свобод громадян, Катерина Гандзюк вийшла з лав "Батьківщини" через те, що в цю партію запросили і прийняли Владислава Мангера. Сама Катерина Гандзюк пояснила свій вихід тим, що "Батьківщина" приймає до своїх лав людину, яка, за її словами, є представником проросійських структур на Херсонщині та відвертим ворогом України, чиї патрони з Москви нам сіють війну. Зараз правоохоронні органи встановили: саме ця особа є замовником вбивства. І, що найбільш цікаво, Юлія Тимошенко стала на його захист. Ми змушені констатувати, що "Батьківщина" Юлії Тимошенко перетворилася на структуру, де знаходять собі притулок злочинці та вбивці. Лише декілька прикладів. 16 червня 2010 року ВікторЛозінський, народний депутат від "Батьківщини", який володів сотнями тисяч гектарів вкраденої землі, особливо жорстоко вбив звичайного селянина зі звичайного українського села. ОлександрШепелев – ще один народний депутат від "Батьківщини" визнаний судом винним у вбивстві та організації вбивства. Зараз він переховується - догадайтеся з трьох раз, – в Росії. Це не звичайні члени партії, це особи, які користувались особливим привілейованим статусом у партії "Батьківщина", вони були народними депутатами.Мангер очолює обласну раду. І те, з яким завзяттям Юлія Тимошенко ставала на їх захист, лише підтверджує, що злочинці на керівних посадах у партії "Батьківщина" – це норма. При чому нагадаю, Лозінський вийшов із в'язниці саме завдяки вашому, Юліє Володимирівно, закону, який приписують Надії Савченко. Але нагадаю, у той час Надія Савченко сиділа у в'язниці, а закон був написаний вами у вашому офісі в Києві. Тому виникає закономірне питання. Чому ви, Юлія Володимирівна, особисто покриваєте вбивць? Чому в очолюваній вами партії знаходять притулок вбивці, здирники, рейдери і злочинці? Я звертаюсь до вас як лідера партії "Батьківщина", до всіх її членів: пам'ятайте, членство у цій партії не врятує нікого від відповідальності, чи це стосується підкупу голосів від імені Юлії Тимошенко, чи організації та здійснення вбивства. І наступне. Ми пропонуємо подовжити термін дії комісії на два тижні і терміново заслухати звіт після того, як всі обставини, які були заново викриті після останнього засідання комісії, будуть терміновопроговорені під час засідання ТСК. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, прошу виступати виключно по темі обговорюваній – це звіт ТСК. Будь ласка, Сергій Соболєв, Соболєв, "Батьківщина". Коли представник Петра Порошенка в цьому парламенті, який привів в Україну війну разом з "Бєсом", Безлером, розказує казки з цієї трибуни, я думаю, що кращого факту про те, яким чином помічник цього народного горя-депутата, який стріляв і вскривав животи членам "Батьківщини" в Донеччині, я думаю, це найкращий приклад блюзнірства, який дозволяє собі ця так звана партія Порошенка. Буквально вчора прямо напроти Порошенка в місті Запоріжжі сиділа особа, яка була затримана – вдумайтесь! - за організацію притону в Запорізькій області, і фотографування того, що там відбувалося, з шантажем тих, хто там перебував. Ця особа активно аплодувала Президенту Порошенку, перебуваючи на волі. Як ви розумієте, це член Петра Порошенка партії. А тепер по суті. Я Я думаю, що ні в кого не викликає сумнівів, яким чином реагує будь-яка політична сила на те, що відбувається, коли член вашої фракції завів помічником людину - і це встановлено слідством, - яка давала гроші за вбивство Каті Гандзюк. Він залишається членом вашої фракції, він залишається членом вашої партії. Ось ваше відношення до цієї справи. По-друге. В той день, коли була вбита КатяГандзюк, був вбитий Олешко ("Сармат") - людина, яка безпосередньо наводила порядок в Запорізькій обласній раді, в Запорізькій обласній прокуратурі. Він був зухвало розстріляний серед білого дня в Бердянську. Хто затриманий? Затримані одразу виконавці. Ми дуже вдячні Арсену Авакову за те, що це було проведено негайно. Далі. А хто організатор? А організатор той, хто фігурує з членами вашої партії Порошенка на всіх світлицях. Він затриманий. Це організоване злочинне угрупування із Донецька, яке скупило в Бердянську цілий ряд нічних клубів, ці люди наводили страх на місто Бердянськ. Саме він сьогодні затриманий як організатор злочину безпосередньо "Сармата" (Олешка). Але, а хто замовляв йому вбити? Хто давав ці брудні гроші для вбивства Олешка? Я думаю, вже недалеко той факт, який буде розкритий. Тому не плутайте партійності із злочинами. Бо те, що ви… Будь ласка, 30 секунд завершити. Колеги, я на… СОБОЛЄВ С.В. …і ваш патрон Порошенко. Три дні назад те, що показали журналісти, я думаю, це найкращий факт блюзнірства на крові, те, що ви покриваєте ці злочини, те, що ви робите все можливе, щоб не працювала комісія. А ми голосували за створення цієї комісії. Так само, як ми наполягаємо на створенні комісії по факту розкрадання Порошенком і його оточенням армії. Це буде все одно доведено. Дякую. Дякую, колеги. Ми хочемо продовжити засідання на 15 хвилин у зв'язку з тим, що є ще виступи від депутатів і від фракцій. І я ще раз звертаюся до колег. Враховуючи делікатність теми, яку ми обговорюємо, те, що це і батьки в тому числі дивляться цю трансляцію, бути максимально делікатними і говорити по темі ТСК. Дуже дякую. Шановний народний депутате, шановний головуючий, шановний український народе! Після тієї трагедії, яка сталася, з нападом на КатеринуГандзюк, яка привела до її вбивства, ми з вами створили тимчасову слідчу комісію для того, щоби розібратися з тим, наскільки повно і всебічно розглядалася ця справа і справи про напади на інших активістів. Я як член цієї тимчасової слідчої комісії можу сказати наступне. Всі намагання порівняти ситуацію в Україні з боротьбою зі злочинами, з нападами проти активістів з найстрашнішими часами Кучми-Януковича недоречні. На сьогодні я можу відверто сказати, що правоохоронні органи України, і зокрема Національна поліція і Міністерство внутрішніх справ, не покривають жодних злочинців в погонах і роблять все можливе для розкриття резонансних справ. По справі КатериниГандзюк затримано було 8 осіб, пред'явлено 8 підозр. П'ятеро осіб, які безпосередньо брали участь у злочині, були затримані і заарештовані, і знаходяться в СІЗО, в тому числі той негідник, який обливав її кислотою. По цій же справі знаходиться в міжнародному розшуку особа, яка обґрунтовано підозрюється в тому, що вона була організатором цього злочину. Пред'явлені підозри іншим особам. По справі нападу на активіста ІринуНоздровську, яка сколихнула всю країну рік тому, була вчасно поліцією затримана особа, яка зробила цей напад, вона знаходиться в СІЗО, іде суд. По багатьом іншим випадками поліція, прокуратура, Служба безпеки робить все, щоб ці справи розглядалися. Але пам'ятайте, друзі, що не всі справи кримінальні у всьому світі розглядаються. До речі, досі в Сполучених Штатах Америки не вщухають спори, хто ж таки замовив Джона Кеннеді. В Швеції в 1986 році ніхто не знає, хто убив прем'єр-міністраУлофа Пальме. Тому я прошу припинити "танці на кістках" і допомагати правоохоронним органам через виділення коштів з бюджету, через ефективну і якісну законодавчу базу боротися зпреступниками, злочинцями і ці справи розглядати в чесних судах. Припиняємо "танці на крові" і "на кістках". Досить обвинувачень політичних. Давайте притягати тих, хто відповідальний за злочини, по яким є докази, а не обмінюватися політичними закликами. Тому я підтримую пропозицію Генерального прокурора, що потрібно нам якнайшвидше в цьому залі розглянути законопроект 8336 про полегшення правоохоронним органам проведення експертиз. Ми в цьому залі півтора року тому зробили так, що слідчі і прокурори по кожній бумажці ходять до суду по самим простим експертизам, коли потрібно швидко встановити, хто стріляв, хто різав, чия кров, чия ДНК. І наступне. Ми вважаємо - і це позиція "Народного фронту", - що ми повинні продовжити дію роботи тимчасової слідчої комісії на 15 днів. Після того ми заслуховуємо відповіді не тільки членів ТСК, а й представників правоохоронних… Колеги, я продовжую засідання на 15 хвилин. Для народних депутатів буде мінімальний час 6 хвилин, щоб ми встигли проголосувати. Тому я прошу нікого не розходитись, витупати лаконічно. Зараз заключний виступ - від "Волі народу" Шахов. І потім виступи від народних депутатів, потім – голосування. Прошу нікого не розходитись. Будь ласка,Шахов. Група "Воля народу", СергійШахов. Шановні колеги, на жаль, ця трибуна перетворилася на майданчик для президентських виборів. Поливається брудом одна та інша політичні сили. Скажіть, будь ласка, коли вже почне працювати ця зала? Кому сьогодні невідомо, що під політичними силами скриваються і банд-формування? Я 2,5 роки з цієї трибуни говорив, що в місті Сєвєродонецьку є кривава банда, яка скривається під усіма політичними силами. На щастя, мене почув Віталій Семенович Курило від БПП і відсторонив Ткачука, який зайшов на крові Сергія Самарського, і відсторонив вчетверте вже мера міста. Я звертався неодноразово до Юлії Володимирівни Тимошенко. По БЮТ досі не зібрана ТВК в місті і не відкликані депутати. 20 тисяч підписів людей, які вимагають відкликати депутатів, які є вбивцями. Я неодноразово це заявляв і буду про це говорити. Сьогодні ми можемо це зробити і довести кожну справу до логічного кінця, і показати всій країні, що злочинці повинні сидіти і відповідати,найвеличезнішу кару мають сьогодні, жорстокішу получати. А у нас сьогодні відпускають з тюрми. Борислав Береза заявив про те, що сьогодні жодна справа, жодна, не дали підозру в містіСєвєродонецьку жодному з депутатів, які вбивали Сергія Самарського, за ці гроші, які сьогодні грабують з корита, 400 мільйонів гривень, дорвалися до корита. Я звертаюся до чотирьох сьогодні кандидатів в Президенти. На жаль, немає Олега Ляшка сьогодні в залі. Юлія Володимирівна, Олег Ляшко, будь ласка, зробіть все, щоб ТВК запрацювало в містіСєвєродонецьку, люди відчули, що наведено в місті Сєвєродонецьку порядок. І все ж таки звертаюся до Генерального сьогодні прокурора, звертаюся до всіх силових органів, які сьогодні на місцях покривають криваву банду і не доводять цю справу до кінця. Будь ласка, зверніть увагу. І ще прошу, Андрій Володимирович, внести мене до тимчасової слідчої комісії з КатериниГандзюк та Сергія Самарського. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, отже, 6 хвилин від народних депутатів. Я прошу провести запис і прошу лаконічно виступати, і переходимо до голосування.

Соболєв, "Батьківщина". Це дуже добре, що є можливість продовжити ту тему, якої я щойно торкнувся. Я хотів би подякувати роботі комісії по тих ключових питаннях, в яких вони зосередились, і по тих висновках, які ми, без сумніву, підтримаємо. І я переконаний, що сесійна зала повинна підтримати висновки попередньої комісії, для того щоб надалі дати можливість, в тому числі і народним депутатам, і правоохоронним органам оперативно, розслідувати такі факти. Але я ще раз хочу повернутися до страшного вбивства, яке відбулося в той же день, коли був напад на Катю Гандзюк: до вбивства Олешка ("Сармата") . Уявіть собі, серпень місяць, 12 година дня, тисячі і тисячі людей навколо, в упор зухвало з рушниці розстрілюють активіста. Але на цьому історія не закінчується. Вони тікають на машині, яка належить державному органу в місті Бердянську. Нібито ця машина вкрадена. Представники поліції переслідують їх майже три години і затримують. У машині, не ховаючись, знаходиться зброя, з якої вбивають, знаходяться всі засоби, якими пробували здійснити і здійснили цей злочин. Ці особи одразу дають покази на того, хто їм передавав гроші: донецький кримінальний авторитет, який осів у місті Бердянську. А далі – тиша. Чому тиша? Тому що, коли активісти проаналізували світлиці тих, хто з цим донецьким авторитетом кримінальним відпочиває на курортах, проводить час, я думаю, у Генеральної прокуратури, поліції і СБУ, разом взятих, волосся встало дибом. Я думаю, що наступив час, коли не може бути закритих тем. Наступив час, коли не може бути тем стосовно тих чи інших осіб, які прикриваються тією чи іншою партійною політичною приналежністю. Я думаю, що ця комісія повинна поставити раз і назавжди жирну крапку в тому. Хто б не був Президентом, хто б не очолював правоохоронну систему, такі злочини повинні доводитися до завершення, незалежно від того, хто під ким прикривається. Я думаю, це буде відповідь в тому числі і цієї комісії, і того, що ми робимо Дякую вам. До слова запрошується Чумак Віктор. Віктор Чумак, 214 виборчий округ, місто Київ, політична партія "Громадянський рух "Хвиля". Шановні колеги, я в минулому році двічі проїхав по півдню країни і вісім раз був у Херсонській області. Те, що ми бачимо, і те, щовскрила комісія, це просто верхівка айсбергу. Це ми, в принципі, навіть і не копнули. Якщо говорити про проблеми Херсонської області, я вам можу їх просто назвати. Заїдьте в невеличке селище Стрілкове на Арабатській стрілці, ви побачите, як там безжалісно добувається піщано-галічна суміш, вимивається річний… морський пісок і вивозиться абсолютно безконтрольно з боку влади. Причому це добувається в селищі Стрілкове. А поруч із цим селищем, у трьох кілометрах від нього, стоїть чотириповерховий будинок прямо на березі моря керівника районної державної адміністрації пана Вороб'я. І вони не бачать! І прокуратура Херсонської області не бачить ні забудову пана Вороб'я, ні добування цього – піщано-галічної суміші. Ви проїдьте далі в Олешківський район - і ви побачите там, як безщадно, безпощадно вирубаються всіолешківські ліси і вивозяться. Національна поліції знаходиться "в темі", тому що просто-напросто бере гроші за перевезення кожної фури. Ви під'їдьте до селищаМузиківка біля Херсону - і ви побачите, як стоїть найбільший пташник в Європі, який викидає приблизно до 80 тонн посліду біля Херсона, який просто-напросто отруює воду і отруює землю біля Херсона. Ви заїдьте трохи ближче до моря або там на Дніпровські лимани - і ви дізнаєтесь, як нещадно добувається браконьєрством риба. І за всім цим стоїть влада. Тому КатеринаГандзюк опинилася просто в центрі величезних проблем, які називаю я сьогодні сучасною феодалізацією країни. Тому що Олег Михайлик в Одесі опинився в центрі проблем Одеси, в якого стріляли, яку я називаю сучасною феодалізацією країни. Тому що ще 50 активістів, на яких були скоєні напади в країні протягом минулого року, опинилися в центрі проблем, які я називаю сьогодні сучасною феодалізацією країни. Феодали сьогодні сидять на місцях. дав можливості існувати тільки Президент. Знаєте за що? У відповідь тільки за те, що вони будуть забезпечувати голосами своїх виборців своїх територій його переобрання на другий термін. Отака ціна феодалізму сучасного в країні – переобрання Президента Порошенка. Якщо ми з вами не побачимо... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, лишилося 3 хвилини, лишилося 3 хвилини до завершення. Ми не встигнемо розглянути, в нас ще один виступ. До слова запрошується на заключний виступ Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Через 3 хвилини голосування, колеги. Я прошу всіх уважно, відповідального подивитися кого нема поруч і запросити в зал. Дякую, шановні колеги. Я хочу виступати в тому числі як член тимчасової слідчої комісії, і в пергу чергу ще раз висловити співчуття батькові і мамі КатериниГандзюк. Мені дуже прикро, що сьогодні в нас багато хто намагався горлом брати, замість того щоби думати серцем, що ми обговорюємо. Під час виступу батька КатериниГандзюк на тимчасовій слідчій комісії, він в тому числі заявив про те, що відчуває загрозу собі особисто. І я би хотіла звернутися до наших силових структур з проханням в такому випадку поспілкуватися з ним і надати йому охорону. Це було би правильно, для того, щоб батьки пані Катерини були захищені. Мені здається, що в пилу цих баталій, які тут звучали, ми не почули ключового – це про завдання Верховної Ради України, яка, дійсно, не має функцій називати ім'я замовників, вбивць, організаторів, що зробили в даному в даному випадку, вже правоохоронні органи, але має супроводжувати і здійснювати парламентський контроль над слідством, але і зробити своє "домашнє завдання". І я звертаюся до колег, щоби ми прийняли наступне рішення, і ось це буде відповідально, а не обмін тут шпильками: щоби відразу після закінчення голосування ми проголосували три закони, які потрібні нашим правоохоронним органам і слідчим органам для того, щоби більш ефективно здійснювати слідства і зупиняти ці речі. І Генеральний прокурор назвав ці закони, і ми в комісії з цим зіштовхнулися: це експертиза спрощена в важких злочинах, зокрема вбивствах; це заочне правосуддя. Також я підтверджую той факт, що комісія востаннє збиралася ще на початку лютого, коли не було виявлено нових обставин, вірніше, наприкінці січня, і тому я підтримую цю ініціативу, щоби комісія зустрілася і з Генеральним прокурором, і з міністром внутрішніх справ, і ми заслухали більш докладно, ніж 5 хвилин, нові обставини, і в тому числі запросили до себе пана Мангера. Я хочу сказати, що його останні інтерв'ю, де він заявляє про те, що коли прийде новий Президент, то він встановить нового, "правильного", вбивцю, це за межею добра і зла. Не президенти встановлюють замовників і організаторів убивств - це роблять правоохоронні органи. А так впливати на правосуддя це також не можна. І останнє, що я хотіла би сказати, шановні колеги. Це звучало вже також тут прізвище Сергія Самарського (це член "Блоку Петра Порошенка"), який був вбитий в Сєвєродонецьку, абсолютно жахливе вбивство. І одна з тих версій серед одинадцяти, ключова, яка розглядається на сьогодні, це його політичні погляди, проукраїнські, погляди члена партії "Солідарність" Петра Порошенка. І ми закликаємо також правоохоронні органи дуже ретельно поставитися до цієї справи, тому що що по ній немає не тільки організаторів поки що, а навіть не названі замовники, і, на жаль, не вдалося затримати вбивць безпосередньо. І тому я дуже очікую… Отже, колеги, під час обговорення прозвучало дві пропозиції. Одна з них – це лист від "Волі народу" з проханням замінитиРибчинського Євгена Юрійовича на Шахова Сергія Володимировича. Одна пропозиція. І друга – про проміжний звіт комісії. Я прошу буквально хвилину голову комісії. І, колеги, через 30 секунд ми голосуємо. Займіть робочі місця. Хай скаже, чи підтримують ці пропозиції, і ми голосуємо. Прошу повернутись з лож в зал. Будь ласка, Борислав. Наша ТСК працювала задля того, щоби дійсно дізнатися, чи все було зроблено для розкриття злочинів проти КатіГандзюк та інших активістів, на яких були напади. Ми віддистанціювалися від політичних распрей, це було наше рішення, і ми працювали на результат. Завдяки тому, що ми досягли, ми отримали дійсно інформацію, ми отримали результат по деяких справах, і ми отримали те, що зараз комісії довіряє як суспільство, так і експерти. Тому я хочу сказати, зараз прошу зал проголосувати за продовження роботи комісії на три місяці, внести Шахова замістьРибчинського, і як пропонує пані Ірина, за два тижні, якщо все з'ясується, звітувати знову в Верховній Раді. Але робота комісії – це проміжний звіт – робота комісії на три тижні. Дякую. На три місяці. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Прощу всіх зайняти робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на КатеринуГандзюк та інших громадських активістів (№ 10020) правкою про заміну Рибчинського Євгена на Шахова Сергія, і також про тимчасовий звіт протягом двох тижнів у Верховній Раді України за основу і… Проміжний звіт, проміжний звіт. А чого ви боїтесь? Колеги, це назвав голова комісії. З проміжним звітом за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Вітаю, колеги. Це наша важлива дія, наш важливий чин. Я думаю, що ми мудро поставили сьогодні, бо сьогодні у нас і був найвищий час це прийняти. Колеги, я хочу наголосити, зараз перерва на 30 хвилин. Я прошу всіх о 12:40 прибути в зал, для продовження нашої роботи. Я прошу максимальну мобілізацію. Ми ще раз спробуємо поставити про трансплантацію включення. Ми ще раз спробуємо. Я прошу всіх бути в залі. Я прошу бути в повній мобілізації. Ми бачимо, депутати є в залі, головне, щоб всі були на робочих місцях. 12:45 ми продовжимо нашу роботу. До зустрічі.

Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом). У мене, колеги, є до всіх велике звернення. Давайте ми всі повернемося в зал. У мене пропозиція, щоб ми проголосували розгляд його за скороченою процедурою. У нас є кілька надважливих урядових законів. Окрім того, хочу вам повідомити (Колеги, увага!), що зранку було подано проект Постанови про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань у Державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб. Дана постанова була зареєстрована головою фракції "Народний фронт" Максимом Бурбаком і головою фракція "Блоку Петра Порошенка" Артуром Герасимовим. Згідно Регламенту вона входить в перелік організаційних питань і вона може ставитись в порядок денний сесії без голосування. І я наперед попереджаю, що до обіду, орієнтовно в 13:40, я запропоную перейти до розгляду цієї постанови. І ми маємо буквально годину, щоб підтримати уряд з тими урядовими ініціативами, з якими вони сьогодні прийшли в парламент. Давайте, колеги,змобілізуємося. Я прошу всіх зайти в зал. Я прошу підтримати. Отже, моя пропозиція підтримати, колеги, розгляд проекту Закону 7473 за скороченою процедурою. Наголошую, у нас є шанс встигнути пройти кілька законів, якщо ми зараз підтримаємо скорочену процедуру. Давайте підтримаємо, колеги. Це євроінтеграційний закон, я запрошую всіхєвроінтеграторів у зал, щоб ми були сповнені оптимізму, а не песимізму. Займайте робочі місця, колеги. Отже, я ставлю на голосування…

отже, пропозиція: проект Закону 7473 розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Колеги, ще раз поставлю. Давайте спробуємо. Ми реально, ми просто більше нічого не встигнемо. Давайте спробуємо, колеги. По фракціях покажіть, хто за євроінтеграцію.Да. Навіть не буду читати. Сумно. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, зосередились. Працюємо,працюємо. Заходіть в зал. Займаємо зал. Євроінтеграційний закон, колеги. Кожен голос має вагу. Отже, я ставлю на голосування пропозицію: розгляд євроінтеграційного Закону 7473 за скороченою процедурою. Прошу всіх підтримати. Прошу підтримати, прошу голосувати за скорочену. Голосуємо.

Добре, пані Оксано? Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект, назва якого звучить досить технічно: "Про внесення змін до Митного кодексу (щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з одної сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми членами державами, з іншої сторони)." Однак за такою технічною назвою стоїть насправді дуже важливий законопроект, який є передумовою для реформування Митної служби України і дійсно створення митниці європейського зразка. Законопроект розроблено з метою запровадження в Україні інститутів авторизованого економічного оператора. Цей інститут дозволить нам дійсно взяти найкращі практики та спростити митні формальності і митні процедури для того бізнесу, який є відповідальним, який дотримується всіх процедур і який сплачує податки і всі митні збори, і не займається жодними тими порушеннями, про які ми з вами чуємо, які нашою задачею є побороти на митниці. Законопроектом пропонується запровадити досить дієвий механізм, який працює уже в Європейському Союзі, з перспективою подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та є одним з основних базисів митного співробітництва між нашими країнами, між Україною, Європейським Союзом та країнами-членами Європейського Союзу. Що дозволить нам зробити цей законопроект, коли він будеімплементований. По-перше, це суттєві спрощення митних формальностей для підприємств, так званих з високим ступенем довіри. Це закладення передумов для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних операторів, що надається митними органами як України, так і митними органами країн ЄС, та участь українських авторизованих економічних операторів у формуванні безпечних ланцюгів постачання відповідно до вимог рамкових стандартів Всесвітньої митної організації. Це дозволить для нашого бізнесу, який і займається імпортом, і експортом, і для наших виробників, які зараз знайшли на ринках Європейського Союзу своїх покупців, підвищити їх конкурентоспроможність як в в Україні, так і на цих ринках. Даний законопроект уже неодноразово розглядався профільним комітетом і сама концепція взагалі уже декілька років обговорюється. Тому на сьогоднішній день у нас ще є деякі питання, які вимагають певного уточнення, які ми будемо разом з профільним комітетом опрацьовувати до другого читання. просимо підтримати даний законопроект в першому читанні, який є одним з ключових документів як європейської інтеграції, нашої карти з Європейським Союзом, так і макроекономічної допомоги Європейського Союзу. Прохання підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 3 хвилини на запитання до доповідача. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Шановна пані міністр фінансів, в мене до вас питання наступне. Згідно з пропонованим законопроектом пропонується визначити термін "авторизований економічний оператор" як підприємство, якому органами доходів і зборів видано сертифікат авторизованого економічного оператора згідно з цим кодексом. По-перше, я би хотіла вас спитати, а що це таке за органи доходів і зборів? У нас що, ще й досі живий "Мінздох"? Він ще кінцево не "здох"? Чому в нас немає й досі в Митному кодексі належних митних органів? А, по-друге, на вашу думку, чи така глибока дефініція розкриває справжній зміст цього поняття? І чи відповідає вона Митному кодексу Європейського співтовариства? Дуже дякую. Ми якраз дискутували ці питання в попередньому законопроекті. Як ви пам'ятаєте, це був "уповноважений економічний оператор", зараз "авторизований економічний оператор". ми взяли, дійсно, стандарти, які закладає Європейський Союз для аналогічних операторів, які існують в Європейському Союзі. Щодо митниці. Ви знаєте, ключовим пріоритетом Міністерства фінансів є побудова сильної окремої митної служби, над чим ми зараз працюємо в Кабінеті Міністрів, і також будемо виходити з законодавчими ініціативними щодо приведення у відповідність. І відповідно на сьогоднішній день ми діяли в рамках тих визначень законодавчих, які дає нам законодавство існуюче, для того щоб визначити, що саме Міністерство фінансів буде органом подання, і ДФС, сподіваємося, що на момент цього вже буде розділено на дві служби, для того щоб уточнити ті конкретні критерії, по яким буде видаватись сертифікація. Дякую вам. До слова запрошується Мисик Володимир Юрійович. Передає Писаренкові. Будь ласка. Хотів запитати. Перш за все, чи є якісь зараз показники, які вже можемо почути після прийняття цього закону, що у нас зміниться, чи будуть додаткові надходження, які плюси ми отримаємо від цього прийняття? Я вчора повернувся з Харкова. Ви знаєте, дуже бурно люди відреагували на те, що їм пообіцяли в цьому місяці великі виплати: там і монетизація, і підвищення пенсій, точніше, повернення боргів по індексації. Я хотів би запитати, чи цей закон також надасть можливість зробити такі виплати? І яким чином наша фінансова система витримає ті платежі, які намічені сьогодні Кабінетом Міністрів на березень місяць? Дякую. 12:56:15 МАРКАРОВА О.С. Дякую за запитання. Що стосується монетизації. Питання монетизації субсидій – це абсолютно правильний шлях на шляху до енергоефективності і для того, щоб у наших людей був стимул дійсно споживати правильно, і кошти, які виділяються на субсидії, могли залишатися у їх розпорядженні, якщо вони дійсно споживають їх. Що стосується тих одноразових доплат, про які ми говоримо, в в березні місяці, то це доплати, які безпосередньо від надходжень законопроекту по легалізації так званихєврономерів, які Верховна Рада також ухвалила. І ми підтверджуємо, що ці цифри, які надійшли вже від єврономерів, достатні для того, щоб зробити такі виплати. Що стосується цього закону. Цей закон не для того, щоб зробити якесь невелике чи велике підвищення від збору. Він для того, щоб суттєво і абсолютно системно змінити систему роботи на митниці для того, щоб ми могли повністю, наші економічні авторизовані оператори, щоб вони мали доступ до європейських ринків для того, щоб вони могли діяти тут, і для того, щоб спростити митні…

вашу відповідь про те, що ви знову тут згадуєте органи доходів і зборів, адже цей законопроект є урядовим. І уряд як суб'єкт законодавчої ініціативи був у повному праві конституційному і мав всі повноваження змінити те, що зараз є у Митному кодексі "органи доходів і зборів" цим законопроектом на "митні органи". Однак ви цього не робите. А не робите тому, що ви хочете створити дірку у вигляді операторів, яких немає кому буде контролювати. Тому що в цьому законопроекті відсутній баланс між спрощеннями для бізнесу та контролем з боку держави за дотриманням критеріїв і умов здійснення ними зовнішньоекономічних операцій. Митний аудит тут не прописаний. Уявіть, якщо завтра буде ухвалений цей закон, хто буде здійснювати моніторинг і контроль за діяльністю уповноважених економічних операторів? Насправді і митний пост-аудит тут прописаний, і я думаю, що якщо б Верховна Рада більш року тому підтримала ще попередній законопроект, ми би вже сьогодні бачили, як цей інститут працює в Україні. Тому ще раз, ми просимо вас підтримати даний законопроект у першому читанні. Якщо є пропозиції по уточненню певних норм чи напрацювання, ми, як завжди, відкриті до напрацювання із профільним комітетом, підготуємо до другого читання вже фінальну версію цього законопроекту. В даному варіанті цей законопроект повністю підтримується на експертному рівні Європейським Союзом. У Верховної Ради є повністю підтвердження від Місії ЄС про те, що він відповідає критеріям і Всесвітньої митної організації, і Європейського Союзу. Тому велике прохання підтримати в першому читанні даний законопроект. Дякуємо, пані Оксано. І я запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну, будь ласка. І теж прохання лаконічно, щоб ми встигли розглянути й інші законопроекти. Будь ласка. Шановні колеги, шановний пане Голово, насправді дані норми, дані ініціативи обговорюються в комітеті, починаючи з 21 червня 2016 року. Надскладні норми були з самого початку для сприйняття, і тим більше для застосування в роботі наших митників. Тому всі ці роки були витрачені на те, щоб спільно із Єврокомісією, яка доклала дуже багато зусиль, все ж таки ми привели всі норми запропонованого законодавства і у відповідності до Митного кодексу ЄС, і для можливості застосування в Україні, і для уникнення дискримінації, саме головне, платників податків в Україні. Тому після першого засідання комітету 21 червня 2016 року попередній законопроект за номером 4777 було рішення комітету повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. І потім з'являлося дуже багато цих ініціатив в інших законопроектах, але комплексно знову про авторизованого економічного оператора замість замість уповноваженого економічного оператора справді все викладено, вся суть викладена в законопроекті 7473, який ми разом з вами зараз розглядаємо. перш за все зрозуміти, що цей законопроект покликаний на спрощення діючих на сьогодні процедур декларування. Це справді ті процедури, які можуть бути надані платникам податків, які відповідають критеріям. Критерії, звісно, побудовані так, щоби спрощеннями митних процедур могли скористатися тільки ті платники податків, які сплачують податки, які є відкритими і діють постійно. Крім того, я хочу сказати і зауважити і звернути вашу увагу, що в законі є чітко обмежено на перший період дії закону, яка кількість суб'єктів господарської діяльності зможе отримати статус уповноваженого економічного… авторизованого економічного оператора. Протягом трьох років такий статус може надаватися в кількості 10, 20 і 50 відповідно. Хто зможе отримати статус авторизованого економічного оператора протягом цих перших трьох років? Це лише підприємства, які є одночасно виробниками-експортерами, виробниками-імпортерами. До них не будуть відноситися посередники, комісіонери і таке інше. Ми хочемо побудувати систему спрощень, яка буде надавати постійним нашим платникам, які здійснюють велику економічну діяльність щодо спрощення, які запропоновані цим законопроектом. А спрощення залишилося чотири: це загальна фінансова гарантія, самостійне накладення пломб спеціального типу, процедура спрощення декларування, процедура випуску за місцем знаходження. Насправді за всі роки роботи в комітеті нам не все вдалося зробити для того, щоб ми відразу могли прийняти цей закон. До другого читання ще залишилось справді ряд норм, які ми маємо завадити, подумати, але однозначно зараз пропоную вам прийняти в першому читанні. І рішення комітету саме таке, щоби прийняти за основу даний законопроект і почати працювати над ним до другого читання. Але суть настільки його глибока, що я прошу всіх ознайомитися з тим, щоб до другого читання ми підготували якнайшвидше і надали можливості тим платникам податків, які сплачують податки і до яких немає питань, і не було питань ні зі сторони митниці, ні зі сторони правоохоронних органів, скористатися спрощеннями на митниці. Дякую. Веде засідання Перший заступник Голови

Шановна Ніна Петрівна, дозвольте подякувати комітету за те, що завдяки нашій спільній роботі ми змогли той шкідливий корупційний законопроект, який вперше вносився урядом, який тут сьогодні згадуваламіністерка фінансів, заблокувати і стимулювати уряд напрацювати дійсно той законопроект, який більш-менш відповідає Митному кодексу ЄС. Питання наступне. Скажіть, будь ласка, якщо завтра цей законопроект ухвалюється, як ви вважаєте, чи є достатня інституційна спроможність у нинішніх органів фіскальної служби, чи як вони в кодексі згадуються - органів доходів і зборів,моніторити діяльність уповноважених економічних операторів і здійснювати, власне, пост-аудит їх зовнішньоекономічних операцій? Які би тут ще потрібно було здійснити зміни, щоб ці положення покращити? Я підтверджую, що якраз при імплементації таких складних законів дуже часто відбуваються і збої, і перекручування, і таке інше. Але мені здається, що саме такі прогресивні закони мають рухати нашу митницю і всіх митників вперед. Це підштовхне їх до побудови нових технічних можливостей. Ми знаємо, що… ми чекаємо всі аудит баз даних. Ми хочемо знати, наскільки спроможна наша технічна база саме до прийняття нових, таких необхідних змін. Дякую. Наступне запитання. Денисенко, будь ласка, Андрій. Не буде він задавати запитання. Писаренко Валерій. Прошу вас. Дякую. Шановна Ніна Петрівна, читав висновок по цьому законопроекту. І, дійсно, одним із зауважень було те, що ті системи, які намагаються створити, вони до сьогодні мають певну невизначеність, що може бути запорукою створення нових корупційних схем. Чи комітет розглядав в такому сенсі цей законопроект? Це перше. як ви бачите, наскільки суттєве доопрацювання нам потребує до другого читання? Тому що науково-експертне управління, я бачив, пропонує об'єднати ще з двома законопроектами, які є в розгляді парламенту. Дякую. Дякую за запитання. Справді, у нас послідуючі законопроекти частково будуть містити норми, які є в цьому законопроекті. Так виходить, що ми готували… уряд одночасно, мабуть, чотири важливих законопроектів якраз по імплементації норм в наше законодавство, що стосується Угоди про асоціацію. І ці норми нам дуже нам дуже потрібні. Це, справді, прогрес і крок вперед дуже значний. Але я з вами погоджуюся, що деякі питання нам прийдеться доопрацювати. Але щодо корупційної складової - вона зараз майже доведена до нуля. Ми саме встановили ту кількість авторизованих економічних операторів, яку, я сподіваюся, зможе адмініструвати Державна податкова служба, яка буде нова створена. І я думаю, що та кількість спрощень, вона не така, як була з самого початку. Якби справді ми надали ті всі спрощення, які пропонувалися в першому законі, ми би взагалі не зібрали гроші в державний бюджет. У нас зараз такому оператору надається відстрочка платежів…

і, на жаль, хочу сказати, що я б хотіла, щоб такі спрощення у нас взагалі були встановлені для всіх платників податків, які хочуть скористатися тією чи іншою опцією. Оце було би добре. Дякую, пані Ніна. Ви можете повертатися на ваше робоче місце. Колеги, я прошу записатися від депутатських груп і фракцій на обговорення законопроекту.

Вибачте, я не переключила лист виступаючих ще від того списку, що задавали запитання. Це моя помилка, прошу. Від "Блоку Петра Порошенка" ВалерійКарпунцов передає слово Ніні Южаніній. Будь ласка, пані Ніна, позицію фракції представте, будь ласка. 13:09:11 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я хочу довести до вас ту думку, яку я розпочала. І це думка нашої фракції, що ми би хотіли, щоби поширити оці можливості хоча би на більше коло платників для того, щоб ті, хто зможе і захоче скористатися, змогли скористатися певними опціями. Нам не потрібно для всіх платників, і це неможливо апріорі поширювати такі значні спрощення, як для авторизованого економічного оператора. Але не треба забувати, що серед наших платників, середніх, маленьких, є якраз ті, які завжди сплачують податки і для яких іноді митні формальності просто зупиняють діяльність. Нам треба уважно віднестися і до них, і все зробити можливе, щоби щось запропонувати для всіх платників податків. І ще дуже хотіла би, щоби проект не тільки розширював базові норми законодавства ЄС, але і розглядав виключно, що необхідно зробити в плані спрощення митних формальностей взагалі в Україні. Тому що ми знаходимося в діючому законодавстві, який дуже часто викликає питання при його виконанні. І нещодавні питання, з якими ми стикнулися при розмитнені авто, тому також підтвердження. Треба більш чіткі трактовки і права митників, якими вони користуються. Наша фракція буде обов'язково підтримувати в першому читанні за основу цей законопроект. І всіх дуже прошу серйозно віднестися до цих змін і підтримати також. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І зараз виступ представника фракції "Самопоміч" - паніОстрікова, яка представить позицію своєї політичної сили. Будь ласка. Шановні колеги, концепція авторизованих економічних операторів побудована на партнерстві "митниця і бізнес", яка заснована Всесвітньою митною організацією. Що це означає? Це означає, що підприємства, які добровільно здійснюють заходи, щоб відповідати численним критеріям добропорядності, в результаті тісно співпрацюють з митними органами для досягнення загальної мети - це безпека, забезпечити безпеку ланцюга постачання товарів в міжнародних ланцюгах постачання товарів. Тому стосунки між авторизованими економічними операторами та митними органами країн повинні будуватися на принципах прозорості, правильності, відповідальності. Стаття 39 Митного кодексу співтовариства встановлює такі критерії для підприємства, щоб воно могло отримати цей статус. Це історія дотримання митного законодавства і правила оподаткування, відсутність кримінальних правопорушень такого підприємства. Друге - це високий рівень контролю операцій і потоку товарів. І третє - це доведена фінансова платоспроможність. Якщо ми подивимося в ті критерії, які нам запропонував прописати уряд в цьому законопроекті, то ми побачимо тут зовсім інші, розмиті норми. Це дотримання положень законодавства, задовільна система ведення комерційної транспортної документації, платоспроможність. Виникає питання: а хто буде сьогодні контролювати дотримання цих критеріїв? Як написано в пояснювальній записці до цього законопроекту, статус авторизованого економічного оператора – це найвищий рівень довіри митниці до підприємства, і як наслідок -перелік пільг і спрощень митних формальностей для такого підприємства. Шановні колеги, а в нас що, сьогодні митниця є? В нас що, сьогодні є митна служба? Якщо ми з вами подивимось в Митний кодекс, то ми не побачимо там ані митниці, ані митної служби. Ми побачимо там органи доходів і зборів. Органи доходів і зборів, які були створені при Клименку внаслідок поглинення податковою фіскальною службою митної складової. Сьогодні митниці немає, сьогодні немає комумоніторити і здійснювати контроль за дотриманням цього закону, якщо він запрацює завтра. Але, враховуючи той факт, що даний законопроект є нашим зобов'язанням по Угоді про асоціацію, враховуючи те, що зараз, справді, відбувається реформа фіскальної служби, внаслідок чого вона буде розділена на Державну податкову службу і Державну митну службу, я вважаю за необхідне авансом проголосувати за даний законопроект в першому читанні, і після цього на базі нашого комітету суттєво його доопрацьовувати. Прибрати звідтидискрецію, прибрати звідти розмиті норми, про які пише сьогодні Головне науково-експертне управління в своєму висновку. І найголовніше, ми маємо створити такі запобіжники, які б унеможливили той факт, щоб через операторів пішов потік контрабанди і "сірого" імпорту. Ми повинні унеможливити до другого читання, щоби вони мали якісь преференції завершити. ОСТРІКОВА Т.Г. І щоби потоки митного оформлення перейшли з інших суб'єктів ЗЕД в штучно на таких авторизованих економічних операторів. І тому ми маємо сьогодні це підтримати, створити потужну, політично незаангажовану митну службу, створити потужний митний пост-аудит. Я голосую за цей закон виключно через одне: тому що в його "Перехідних положеннях" є пункт, що митниці повинні протягом 6 місяців з дня набрання ним чинності,створити у складі митниць підрозділи митного аудиту відповідно за... Дякуємо. І останній виступ. Будь ласка, Валерій Писаренко. Запрошуємо вас до слова, і ви представите позицію групи "Відродження". Дійсно, тут, я думаю, що небагато фахових спеціалістів з питання автоматизованих економічних операторів. Але я думаю, що у нас є більше питання, яке стосується митниці. розповідали про те, що скоро з митниці сотні мільярдів будуть переведені в економіку з корупції. Це означає, що нам фактично підтвердили, що сьогодні є ті мільярди в корупції на митниці. Цей закон, я сподіваюсь, буде одним з законів, який допоможе це зробити. Якщо почитати аналітику, яка сьогодні нам дається до цього закону, це і в тому числі висновок Науково-експертного управління, а також те, що пишуть експерти, то, дійсно, його неможна ухвалювати в цілому, там є ще над чим попрацювати. Але, на мій погляд, нам потрібно, коли ми співпрацюємо і з Кабінетом Міністрів, і з Міністерством фінансів, і з митними органами, говорити про те, а що буде для цього людям. От я вчора був у Харкові, проводив зустріч із людьми. Всі говорять про ті цифри, про які сьогодні розповідають їм політики під час виборчої кампанії, і, запитуючи – у нас так все добре стало, що сьогодні можуть підвищити в 2-3 рази зарплати, пенсії та інше. Я думаю, що у нас чудес не буде, і нам потрібно дивитись, де ті кошти, за рахунок яких економіка буде працювати. Я думаю, що саме митниця може дати намвибілення тих грошей, які сьогодні знаходяться в тіні і знаходяться в корупції. Саме тому нам потрібно було б, дійсно, розглядати можливо пакетом і ті законопроекти, які стосуються сьогодні митних операцій. Їх сьогодні багато, як я розумію, накопичилось. І нам дуже важливо було б почути, завдяки яких механізмів сьогодні ми отримуємо ті мільярди з корупції і вони перейдуть до кишень громадян, яких сьогодні лише обдурюють під час виборів, що їм дістануться кошти і вони будуть жити краще. Хочу сказати, що коли говорять про індексації і монетизації, ніхто не говорить, що це разові виплати, які не будуть продовжуватись. І нам сьогодні потрібно замислюватись над тим, де шукати, дійсно, на потреби людей гроші. Вони можуть бути або шляхом ліквідації корупції направлення цих коштів в економіку, або за рахунок зростання економіки, чого ми також не чуємо сьогодні від влади. Тому давайте підходити до цього дуже відповідально. І коли ми говоримо про законопроекти, давайте відразу говорити про результат для людей. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу записатися на виступи від народних депутатів України, і на це 6 хвилин я пропоную виділити, враховуючи те, що у нас багато сьогодні стоять законопроектів, які необхідно розглянути.

ІгорАртюшенко запрошується до слова. Передає слово Максиму Курячому. Будь ласка, пане Максиме. Шановні колеги, дуже приємно спостерігати за цією професійною дискусією. І справді, законопроект справедливо визначається в цій залі, що він дійсно прогресивний, він має дуже потужну таку економічну характеристику і для всієї країни. Перш за все, всім очевидно, що цей законопроект сприятиме дерегуляції підприємницької діяльності і обов'язково, я маю таку надію, буде мати наслідки збільшення зовнішнього товарообороту. А це робочі місця, це зарплати, як попередній виступаючий на це акцентував увагу, це, врешті-решт, збільшення надходжень до державного бюджету України. Цей законопроект, визначають всі фахівці, є одним із пріоритетних у дорожній карті з виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І, очевидно, що він значно дозволить збільшити частину присутності українських товарів на європейському ринку і продукції на європейському ринку. Впровадження цього законопроекту обов'язково сприятиме темпам зростання економіки. І я переконаний, що в комітеті цей законопроект до другого читання стане ліпшим, ніж до першого читання. Ми його доопрацюємо і найближчим часом, не зволікаючи, внесемо знову на прийняття вже відповідного як закону в цілому цього законопроекту в цю сесійну залу. Давайте попрацюємо заради спільного такого, потужного документу, це буде сприяти збільшенню зростання економіки України. Голосуємо "за" одностайно і дуже уважно. Дякую. Дякую. І наступний виступ. Будь ласка, паніОстрікова, ваша позиція. Колеги, я хочу попередити, що 5 хвилин залишається до голосування і прохання повертатись до сесійної зали. Пані Тетяна, будь ласка. Шановні колеги, давайте все ж таки розберемося, хто такі авторизовані економічні оператори. Тому що сьогодні до мене колеги в залі підходять і питають що це таке. Це підприємство, яке має дуже добропорядну історію, яке є суб'єктом зовнішньоекономічних відносин, яке є імпортером, експортером, виробником, перевізником або брокером (агентом), яке протягом багатьох років виконувало митне законодавство і відповідно має право на отримання від Фіскальної служби або від митних органів статусу авторизованого економічного оператора і користуватися відповідними спрощеннями. Давайте розберемося, які це спрощення. По-перше, це загальна фінансова гарантія. По-друге, це самостійне накладення пломб спеціального типу. По-третє, це процедура спрощеного декларування. І по-четверте, це процедура випуску за місцезнаходженням. Що це означає? Це означає, що фактично підприємство, будучи авторизованим і користуючись величезним ступенем довіри від митних органів відповідної країни, здійснює митне оформлення тих чи інших товарів без митниці. Тобто процедура випуску за місцезнаходженням – це означає, що вантаж заїжджає, це підприємство-оператор просто повідомляє митницю, везе товар на свій склад і здійснює там його розвантаження івигрузку. І митниця втручається лише в тому разі, коли вона вважає, що там є порушення. Цей інститут справді діє в країнах Європейського Союзу. Але там є сильна інституційна, незалежна митна адміністрація, яка здатна контролювати дотримання,моніторити і контролювати дотримання уповноваженими чи авторизованими економічними операторами всіх вимог митної справи і зовнішньоекономічної діяльності. Чи є сьогодні у нас такий орган? Я вам скажу, що немає. Тому що в нас сьогодні митного аудиту немає, він є частиною підрозділів податкового аудиту. Уявіть собі, якщо завтра цей закон набуде чинності, хто буде контролювати його дотримання? Тому ще раз наголошую, що європейські інструменти добрі, їх потрібноімплементовувати в наше законодавство, особливо враховуючи Угоду про асоціацію. ми повинні до другого читання створити незалежну, політично незаангажовану, нездирницьку митну адміністрацію, яка, дійсно, надаватиме сприяння бізнесу в міжнародній торгівлі. І лише після цього дозволяти такі величезні спрощення окремим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Бо має бути баланс між правами підприємців і дотриманням інтересів держави. Дякую. І прошу підтримати в першому читанні. Веде засідання Голова Верховної І я прошу усіх зайти в зал. Колеги, я прошу не йти і зайти в зал всім. Хочу наголосити… Колеги, не виходьте, будь ласка. Не виходьте. Пропильнуйте хтось. Хочу наголосити, що після голосування за цей законопроект я поставлю ще раз включення в порядок денний сесії, в тому числі і трансплантацію. Нам бракувало буквально кілька голосів. Тому я прошу після голосування за цей закон не розходитись. Я запропоную ще раз включити в порядок денний, в тому числі і трансплантацію. Тому після голосування будьте на місці. Зараз прошу всіх заходити в зал. І, колеги, я нагадую, що зранку було роздано проект Постанови 10104, яку невідкладно розглянув комітет, і о 13:40 ми зайдемо в розгляд цієї постанови. Це постанова, яка стосується організаційних питань Верховної Ради України, і вона не потребує включення в порядок денний сесії. Я попереджаю про те, які наші будуть дії до обіду. Це про розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо зловживань в Державному концерні "Укроборонпром" та причетності до нього посадових осіб. О 13:40 ми переходимо до розгляду цього закону. А зараз, колеги, я переконливо прошу всіх повернутись на робочі місця. Я бачу, ще не всі є в залі. Колеги, будь ласка, з лож урядових, надзвичайно важливий законопроект. І голова комітету Ніна ПетрівнаЮжаніна на кожній Погоджувальній раді на ньому наголошує, зараз ми маємо шанс його прийняти, але треба бути на місцях.

Отже, колеги, займаємо робочі місця, зайдіть в зал. Колеги, поверніться, щоб ми не поверталися по кілька раз. Отже, прошу приготуватися. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом) (7473) за основу, колеги. Євроінтеграційний закон. Я прошу всіхєвроінтеграторів бути в залі. Прошу голосувати, прошу підтримати за основу, колеги. Уважно і відповідально. Голосуємо, кожен голос на вагу, за євроінтеграцію. Голосуємо, колеги, підтримуємо відповідально і уважно. Голосуємо. Прошу підтримати. За-209 Не встигли. Подивіться, кого немає. Колеги, я прошу всіх повернутися в зал. Ми на всіх зустрічах міжнародних говоримо про важливість євроінтеграції… виконання угоди, а треба не на брифінги ходити, а бути на робочих місцях і виконувати свій обов'язок депутатський – голосувати. Прошу всіх зайти в зал. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення. Але, щоб повернути закон, треба щоб депутати повернулися в зал. Прошу всіх зайняти робочі місця, припинити дискусії, приготуватися до голосування. Отже, колеги, готові? Настрій відповідальний? Наміри серйозні? Голосуємо. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 7473, і прошу підтримати дану пропозицію. Колеги, кожен голос, кожен голос ми рахуємо. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Підтримуємо за євроінтеграцію, прошу проголосувати за повернення. Голосуємо, колеги, кожен голос. Голосуйте! За-214 Я ще раз поставлю. Колеги заходять у зал. Прошу по фракціях показати. Заходіть у зал, подивіться, кого немає, запросіть у зал.

"Воля народу" – 10, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні – 20. Колеги, у нас, напевно що, є потенціал. Я прошу тільки всіх бути на робочих місцях під час голосування. Я, колеги, дуже переконливо прошу всіх бути під час голосування на робочих місцях. Прошу приготуватись, прошузмобілізуватись, колеги, і прошу всіх голосувати. Наголошую, після цього закону ми будемо знову включати в порядок денної сесії, в тому числі і трансплантацію. Підтримуємо один одного. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 7473, євроінтеграційного закону. І прошу всіх проголосувати, і прошу усіх підтримати, колеги. цілий підрозділ підійшов. Колеги, заходимо, я почекаю ще 10 секунд. Євроінтеграція – це не брифінг, це робота в залі. Будь ласка, займайте робочі місця, заходіть. Напевно, вже є голоси. Напевно, вже є, головне, щоб всі були на робочих місцях зараз. Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 7473 і прошу всіх проголосувати. Прошу підтримати, кожен голос ми рахуємо відповідально. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Колеги, уважно,уважно голосуємо. Голосуємо і підтримуємо. Голосуємо! Голосуємо, колеги.

За-238 І нарешті підійшли, ієвроінтегратори ще підійшли. Тепер я ставлю на голосування. Отже, проект Закону 7473 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати за основу. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги. Уважно! Голосуємо за основу. За-234 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. І не розходимося. Я ставлю питання включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. я ставлю проект Закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування (0216), включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. Для прийняття рішення сьогодні. За-230 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (9417). Прошу проголосувати включення у порядок дня для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати, 9417. Голосуємо. Наступний, колеги. "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" (9461) і два альтернативних. Нам не вистачило буквально кілька голосів до обіду, колеги. Не виходьте із залу під час цього голосування. Прошу підтримати включення в порядок денний для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо,голосуємо, колеги, прошу голосувати.

Підтримали, колеги. Вітаю,вітаю! Наступний - 9532: проект Закону про режим спільного транзиту. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення, сьогодні для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. За-229 Рішення прийнято. Наступний - 9039: проект Закону про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. 9039 – включення в порядок дня для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги, уважно голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Колеги, в мене до вас є звернення. В нас високий рівень концентрації, я казав, що ми о 13:40 перейдемо до постанови. Ми можемо ратифікацію по Катару зараз з коротким обговоренням прийняти? Можемо. Ми включили, колеги, проект Закону про ратифікацію Угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Державою Катар. Я прошу, колеги, кілька голосувань. Отже, колеги, я ставлю цей проект закону, який ми включили, міжнародну угоду, щоб ми цей проект закону прийняли за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримуємо міжнародний наш комітет, підтримуємо міжнародні угоди, голосуємо за ратифікацію. Голосуємо, колеги, підтримуємо, кожен голос прошу підтримати, голосуємо. В нас іншого шансу не буде, колеги, в нас не буде іншого шансу.

Прошу оголосити, зачитати. Колеги, не розходіться, будь ласка. Ми так важко збираємо голоси, не розходіться. так само на 38 відсотків, є перспективи. Тому дякую за цю угоду. Є ще одна Угода – 0202: про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї. Прошу її підтримати. Комітет з закордонних справах розглядав на своєму засіданні. Зважаючи на ліміт часу сьогодні, прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, голосуємо. Пані Ганна, номер законопроекту? Номер. Я ставлю проект закону 0202 за основу і в цілому. Колеги, не буде іншого шансу. Колеги, не буде іншого шансу. Підтримайте, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, у нас не буде іншого шансу, ви знаєте це. Прошу підтримати. За-240 Рішення прийнято. Колеги, увага! Тепер… ми щойно включили в порядок денний сесії 0216. Так? 0216: про ратифікацію Багатосторонньої конвенції. Це так само міжнародна угода. Я дуже вас прошу, колеги, підтримати. Я ще раз кажу, ви мене зрозумійте правильно всі, колеги. У нас не буде шансу іншого. Я прошу підтримати 0216 за основу і в цілому.Голосуєм. Підтримаєм, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Колеги, підтримайте, це міжнародні угоди. Голосуємо, кожен голос має вагу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Члени євроінтеграційного комітету, голосуйте, будь ласка. 13:37:11 За-215 Колеги, не встигли. Міжнародну угоду! У нас більше не буде шансу. Будь ласка, колеги, займіть робочі місця, не ходіть під час. Підтримайте, колеги, я вас прошу. Пане Валерій, підтримайте 0216 за основу і в цілому. Прошу підтримати, колеги. Будьте уважні, кожен голос. Не ходіть по залу, голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, Андрій Володимирович. Підтримуємо, колеги, голосуємо відповідально. Прошу підтримати, голосуємо. Кожен голос, колеги, кожен голос, міжнародна угода. Голосуємо, Колеги, 6 голосів, я ще раз поставлю. Я дуже прошу, колеги, у нас не буде іншого шансу. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, я прошу, 6 голосів. Попросіть, кого нема в залі, зайдіть, будь ласка. Колеги, 6 голосів, я вас дуже прошу. Всі в залі, займіть, підтримайте, колеги. Отже, 0216 підтримайте за основу і в цілому, підтримайте міжнародну угоду. Пані Марія, будь ласка, голосуємо. Підтримуємо, колеги, за євроінтеграцію, за міжнародні угоди. Голосуємо, 6 голосів, кожен голос має вагу. Прошу підтримати, прошу голосувати. Підтримаємо, колеги, підтримаємо міжнародну угоду. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо, колеги. За-231 Рішення прийнято, колеги. Як я говорив, о 13:40 ми переходимо до постанови, а після неї питання бюджету, колеги. Будьте, будь ласка, на місцях. Отже, ми переходимо до розгляду… Я хотів повідомити, що прийнято попереднє рішення 0216, закон прийнятий. І ми переходимо до проекту Постанови про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ щодо зловживань в Державному концерні "Укроборонпром". Я хочу наголосити, це питання організаційне, воно не потребує включення в порядок денний сесії. І тому я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-178 Рішення прийнято, колеги. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниБурбака Максима Юрійовича. Після ТСК, колеги, питання бюджету. Питання бюджету наступне в порядку денному, тому будьте на місцях, будь ласка. Бурбак. Шановні колеги, на ваш розгляд винесено законопроект № 10104. Це Постанова Верховної Ради України про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо зловживань в Державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб. в понеділок з засобів масової інформації дізналися про зловживання в Державному концерні "Укроборонпром" і щодо причетності посадових осіб до цих фактів. Ми вважаємо, що суспільство вимагає найшвидшого, ретельного дослідження цих фактів. І тому даною постановою ми розширюємо повноваження вже діючої тимчасової слідчої комісії щодо розслідувань фактів корупції в оборонній сфері. І тому ми вважаємо, що ТСК тепер повинна мати повноваження щодо досліджень фактів, які торкаються і 2018-го, і 2019 років. ТСК повинна провести публічне засідання, куди запросити Генерального прокурора України, САП, НАБУ, Міністерство оборони, Державний концерн "Укроборонпром", посадових осіб, причетних до цих фактів. І це повинно бути публічне, відкрите засідання, куди може прийти будь-який депутат, з будь-якої фракції і задати будь-яке питання. Надалі. Ми гадаємо, що до цього розслідування, до засідань тимчасової слідчої комісії повинні взяти участь Комітет з питань правоохоронної діяльності, Комітет з національної безпеки і оборони і Комітет з антикорупційної діяльності. Саме головне, суспільство вимагає дізнатися правди. Якщо ж ці факти будуть підтверджені, чиновники повинні понести найжорсткішу кримінальну відповідальність. Якщо ж ні, суспільство повинно дізнатись усю правду. з усіх фракцій, я запрошую вас проголосувати за даний проект для того, щоб суспільство, нарешті, дізналося факти щодо зловживань у Державному концерні "Укрборонпром". Дякую. Дякую вам, шановний колего. І слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань нацбезпеки і оборони СергіюПашинському. Пане Сергію, запрошуємо вас до слова. Будь ласка. Шановний пане Сергію, запрошуємо вас до слова. Шановні колеги, Комітет з питань оборони і безпеки неодноразово на своїх засіданнях проводив засідання по питанням життєдіяльності і військово-промислового комплексу, і стану боєздатності нашої армії. Саме за ініціативи членів нашого комітету Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії по фактам розкрадання армії в період 2004-2017 років. В цю комісію фракціями було делеговано найфаховіші її представники. Комісія неодноразово збиралася, і по матеріалах комісії порушені уже декілька кримінальних справ. Враховуючи великий суспільний резонанс журналістського розслідування, комітет сьогодні на своєму засіданні підтримує прийняття постанови, яка доручає створеній Тимчасовій слідчій комісії, яка розслідує факти розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2014-го по 2017 рік, розширити будь-які правопорушення в оборонній сфері до 2018-2019 року. Комітет оборони і безпеки одноголосно підтримав дане рішення про затвердження даної постанови. Ще раз хочу сказати, прийняття цієї постанови дасть нам можливість невідкладно дати відповідь суспільству, Верховній Раді і всім нам на нагальні питання, які підняті в такому резонансному журналістському розслідуванні. Прошу підтримати дану постанову і вимагати від комісії невідкладно почати свою роботу. Дякуємо, шановні колеги. Шановні колеги, я з радістю б запропонувала, але я так розумію, що є.. Голосуємо. Немає заперечень? (Шум у залі) Обговорення. Я прошу записатися. Звичайно. Була пропозиція, я її поставила в зал. І зараз, будь ласка, прошу записатися від груп і фракцій на обговорення. Ми не будемо порушувати Регламент, але із залу була пропозиція - голосуємо. Уточнила в колег – ні, звичайно, ми будемо обговорювати. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" представить позицію голова фракції Артур Герасимов. Просимо вас, пане Артуре. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, шановні українці! Перш за все від імені фракції фракції "Блок Петра Порошенка" хочу сказати, що наша жорстка позиція, що відроджена українська армія є головним досягненням за останні 5 років. Тому і Президент України, і наша фракція, як ніхто, зацікавлена у прозорості та викритті будь-яких зловживань у матеріальному забезпеченні Збройних Сил України. Саме тому ми зацікавлені у негайному розслідуванні оприлюдненої інформації. Тому що будь-які зловживання у сфері забезпечення боєздатності української армії відразу дають підстави для "п'ятої колони" для політичних спекуляцій та брехні. Ми абсолютно переконані, що сфера національної безпеки та оборони нашої держави повинні бути абсолютно прозорою і законною. Саме тому була створена Тимчасова слідча комісія по розслідуванню розкрадань в армії, починаючи з 2004 року. одразу хочемо сказати, що, на жаль, вона розкрадалася і за часів міністра оборони Гриценка, і за часів Прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І тепер більш ніж зрозумілі слова Юлії Володимирівни навесні 14-го року про те, що не можна виводити танки і війська з казарм, бо вона, як ніхто, прекрасно знала, що армія розкрадена і захищатися ми можемо тільки тазиками, які ще не встигли розкрасти. Хочу нагадати, що до складу ТСК по розкраданню в Збройних Силах України входять представники практично всіх фракцій парламенту, в тому числі "Батьківщини", "Самопомочі" та Радикальної партії. В існуючій ТСК вже є досвід, методики та доступ. Позиція нашої фракції є послідовною та непохитною: усі, хто причетні до розкрадань, мають завжди нести відповідальність, і недоторканних тут бути не може. І також хотів би сказати. Я звертаюсь зараз до фракції "Батьківщина" і особисто до Юлії Володимирівни, яка найбільше зараз розганяє хвилю зради. У діючій ТСК членом є ваш депутат ІванКрулько. Якщо ви йому не довіряєте, замініть його на іншого або самі ставайте членом цієї ТСК. Але якщо ж вас не цікавить істина, якщо ви не хочете, дійсно, припинити будь-яке зловживання у сфері нацбезпеки і оборони, то не заважайте працювати ТСК і намагатися перевести її роботу в площину… …перевести роботу в площину політичних маніпуляцій та виборчої риторики. Вибори завтра пройдуть, а питання національної безпеки, суверенності і незалежності України залишаться вкрай актуальними, бо Росія не позбулася своїх імперських амбіцій. І тут питання просте: або ви виступаєте за зміцнення нашої обороноздатності, або навпаки виступаєте за послаблення Збройних Сил в угоду Кремлю. Дякую за увагу. Прошу підтримати постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступний виступ. Пан Скорик, народний депутат. Він представить позицію "Опозиційного боку". Пан Михайло, будь ласка. Шановні колеги, шановні громадяни України, зараз ви спостерігаєте і бачите на своїх екранах ту ступінь нахабності і лицемірства, яку зайвий раз демонструє влада. Замість того, щоб зробити тимчасову сліду комісію з приводу того, що оприлюднили журналісти, з приводу того розслідування, влада намагається очолити це розслідування. Тільки що перед вами виступала людина, яка особисто очолює всі процеси в "Укроборонпромі", і вона ж буде розслідувати свої діяння. Замість того щоб зробити тимчасову слідчу комісію, яка дійсно працювала б над тим, щоб зрозуміти, чи мали відношення високопосадовці, в тому числі Президент, до цих порушень, нам намагаються "втюхати" абсолютно інший сценарій, коли знову будуть розповідати про попередників і іншу нісенітницю. Я закликаю народних депутатів, які зараз перебувають в залі, ні в якому разі не голосувати за цей проект постанови. Дякую за увагу. Від "Партії "Відродження" - Писаренко. І, колеги, максимально лаконічно, щоб ми могли і бюджет розглянути, Дякую. Ви знаєте, насправді, чесно визнаючи, за останній час було стільки журналістських розслідувань, і на суми ще більші, ніж ту, про яку йдеться в розслідуванні журналістівBihus.Info, що дивно, що зараз такий наголос на цьому розслідуванні. Але я хочу сказати, що це є дуже добре, що так зараз є. І подивіться, що це, напевно, дуже важливе розслідування, якщо парламент нарешті,нарешті, за цю каденцію я вже не пам'ятаю, щоб у нас було багато ТСК по різних розслідуваннях, але зараз ми прийшли до того, що потрібно розслідувати. І ви знаєте, коли тут говорять про те, що потрібно десь цю тему засунути в іншу ТСК, я хочу сказати, а що ми будемо з вами робити завтра. Я так розумію, що сьогодні буде друга серія журналістського розслідування, ми побачимо нові факти. Можливо, буде ще більше світла на те, що відбувається при витрачанні коштів на оборону. Тому нам, напевно, потрібно прийти до того, що якщо ми хочемо, щоб парламент мав хоч трохи довіри від людей, нам потрібно на це реагувати скоріше. Сьогодні у парламенту довіра декілька відсотків. Я думаю, що якщо зараз ми не дамо відповідь, що відбувається під час трат на оборону, буде нуль. І тому зараз нам дуже важливо створити окрему ТСК і подивитися на всі розслідування, які стосувалися "Оборонпрому" і після цього приймати рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Соболєв Сергій, будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, а чим же займалась ця комісія, в яку ви хочете передати ці матеріали? В матеріалах довідки сказано, що ці факти розслідувались НАБУ, Генеральною прокуратурою. Комісія! Де ваш звіт проміжний, тимчасовий, негайний стосовно цих фактів? ПокиBihus.Info не оприлюднив те, що твориться на президентській "Ленінській кузні". ПокиBihus.Info не оприлюднив, що твориться на складах Міністерства оборони, коли ті самі запчастини, які є власністю Міністерства оборони, перепродавалась Міністерству оборони втридорога, більшого цинізму, я думаю, не може бути. (Шум у залі) А от якраз комісія і встановить, брехня чи це! І ви не хочете тому комісію, в яку подали представників всіх фракцій, крім фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Всі інші подали своїх представників в спеціальну тимчасову комісію, яка повинна розслідувати ці факти. Що ви покриваєте? Що ви хочете скрити? Навіщо робити вид, що ви щось хочете розслідувати, якщо всі матеріали були в Генеральній прокуратурі, якщо всі матеріали були в НАБУ, якщо всі матеріали мала можливість розслідувати ця комісія? Це робиться з однією метою: з метою заговорити і нічого не зробити. Саме тому фракції парламенту підготували відповідний проект постанови, до якого подали фракції "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія, група "Відродження", група "Воля народу". І це можна перевірити безпосередньо в Секретаріаті Верховної Ради. Всі матеріали подані для того, щоб була створена… Залишилось 5 днів – норма Регламенту. Будь ласка, внесіть зараз прямо, ви маєте це право зробити, панове, з двох фракцій, і ми проголосуємо негайно це рішення. Я думаю, що це буде правильний вихід із ситуації, для того щоб це розслідування було не просто оприлюднено, як це зробила Генеральна прокуратура, НАБУ і інші, а було доведено до завершення. Отже, колеги, ще по одній хвилині. Пастух від "Самопомочі" і Лінько від Радикальної. Через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх голів фракцій…

Я вам хочу, шановні колеги, нагадати, що в 2010 році до влади прийшов Янукович, і він думав, що його царству не буде кінця. Але люди прийняли своє рішення - і ви бачите, де він сьогодні знаходиться. Найбільший цинізм того, що в 2014 році прийшла інша влада, яка замість того, щоб допомогти своїй країні, допомогти своїй армії, допомогти добровольцям, допомогти військовослужбовцям, вони почали заробляти на них. І думали, що це тайне ніколи не стане явним. Закрили за багатьма замками секретності і сподівалися, що це все потоне і ніхто ніколи не докопається до правди. Але цього ніколи не можна приховати. "Самопоміч" на протязі 4 років постійно наголошувало на тому, що якщо в парламенті не буде цивільного парламентського контролю, якщо "Укроборонпром", Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, інші силові органи, Служба безпеки не будуть підконтрольні парламенту і через парламент народу, ми завжди будемо

Добре, ще 10 секунд. ПАСТУХ Т.Т. Але коли я чую, що навіть проти цієї комісії починають виступати регіонали, напевно, вони бояться того, що з'явиться зв'язок…

насправді, немає значення, яка комісія там розслідує, головне, наша вимога, Радикальної партії – це розслідування. Ми наполягаємо, що ці злочини, які були вже скоєні після початку війни, є абсолютно аморальними. Якщо факти, які наводили журналісти, є дійсно правдою і істиною, вони мають бути розслідувані, і всі злочинці якнайжорсткіше покарані. Саме тому ми вчора зареєстрували постанову з колегами, де запропонували, щоб окремо слідча комісія розслідувала ці факти, тому що вони надзвичайно сьогодні є важливими для кожного українця. Дійсно, комісія, у яку я входжу, яка розслідувала розкрадання, починаючи ще з 1993 року і до 2014-го, тому що всі ці злочини якраз і довели нашу армію до того, що ми не змогли відбивати адекватно агресію Російської Федерації, це має бути розслідувано, і всі, хто приймав в цьому участь колись, мають бути покарані. Але те, що сталося після 2014 року, коли почалася кров проливатися, і після цього навіть посадовці, високопосадовці… Отже, колеги, через хвилину голосування, прошу займати робочі місця. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Але через хвилину ми переходимо до голосування. Будь ласка, від "Волі народу" Ярослав Москаленко. Шановні колеги, я очікував, що ця президентська кампанія буде найбруднішою в історії України, передусім тому, що великий інтерес мають зовнішні вороги нашої країни. Немає сумніву, що скандал навколо оборудок по нашій оборонці має на меті не справедливість, а вплив на майбутнє волевиявлення. Його автори добре прорахували час і використали наше надбання – свободу слова. Хочу справедливості ради сказати, що ця кримінальна справа розпочата ще в 17-му році. Тим не менше, депутатська група "Воля народу" однозначно наполягає, що українському суспільству потрібні конкретні, прямі відповіді, навіть якщо це безпідставні звинувачення. Наступне: щодо ТСК. Колеги, ми не перший день у парламенті і багато хто не першу каденцію. Заявляти про ТСК без закону про ТСК - її вплив буде не більше ніж розмови у ток-шоу на одному з телеканалів. Це вина цього парламенту. Всі, хто сидить у цій залі, винуватий, що закону про ТСК немає. Верховна Рада не забезпечила себе ефективним інструментарієм. Тому давайте чесно скажемо людям, що… Дякую. Депутатська група "Воля народу" готова голосувати за всі ТСК, за всі пропозиції, які будуть у цьому залі, аби пролити правду і світло на проблему, яка сьогодні є в країні. І неважливо, це син, кум, чи сват, чи брат, покарання повинно бути максимальним. Дякую. Отже, колеги, переходимо до голосування. Але ще вам скажу, 30 секунд. Я вам нагадаю, що ми за останні два роки створили тільки дві комісії: по смерті Каті Гандзюк і по безпеці. І ця комісія, я вам нагадаю, вона розслідує всі злочини до 18-го року. Не до 14-го – до 18-го. Ми що, не довіряємо цій комісії? У неї ввійшли всі члени всіх фракцій. Зараз пропозиція полягає в тому, щоб їй дати окреме доручення, окреме: невідкладно провести розслідування за матеріалами, які були оприлюднені в ЗМІ з приводу закупівлі запчастин, комплектуючих та обладнання для підприємств "Укроборонпрому".

щодо зловживань у Державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб в цілому. Колеги, прошу всіх проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Всі злочини мають бути розслідувані. Голосуємо. Колеги, уважно, відповідально голосуємо. За-229 Рішення прийнято. Вітаю. Важливо, що ми проблему зняли. По фракціях, будь ласка, І на місяцях всі… Колеги, на місцях, зараз бюджет. "Блок Петра Порошенка" – 106, "Народний фронт" – 66, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 13, "Партія "Відродження" – 0, позафракційні – 25. Колеги, маю до вас звернення. Колеги, увага!Увага! Я прошу всіх бути на місцях. Послухайте мене уважно, колеги. В мене є кілька прохань. Одне – трансплантація. Чи готові ми голосувати, колеги, коротко і швидко? Готові. Наступне – Крим. Суди. Пам'ятаєте, не вистачило кілька голосів? І третє – бюджет. Готові? Давайте зберемося, колеги. я вже продовжив на 15 хвилин. Отже, перше. І прошу всіх бути на місцях, колеги. Цих кілька хвилин, вони мають дуже велику вагу для життя людей. Нерозходьтесь, колеги, будьте відповідальними. Отже, перше – трансплантація. Я запрошую до залі) Богомолець – одна хвилина. Одна хвилина. І, колеги, заходьте,заходьте в зал. Богомолець, одну хвилину – і голосуємо. Колеги, ви знаєте, як важко зібрати голоси, ви знаєте, ми в інший час не знайдемо такої можливості. Тому всіх закликаю тих кілька хвилин бути в залі, колеги, бути в залі. Будь ласка, пані Ольго. Шановні колеги, на ваш розсуд передаємо три законопроекти: законопроект 9461 (автор – МаріяІонова), законопроект 9461-1 (автори – Богомолець і члени Комітету охорони здоров'я) і за спільною згодою авторів доопрацьований комітетом і рекомендований до голосування законопроект 9461-д (доопрацьований). Мета цього законопроекту подолати ту катастрофу, яку створило Міністерство охорони здоров'я, яке на виконання Закону про трансплантацію, який вступив в дію 1 січня 2019 року, не розробило необхідні реєстри для того, щоби лікарі могли працювати відкрито і прозоро. Цим законопроектом ми пропонуємо зробити так, щоби на сьогоднішній день, знову таки, заповнити цю прогалину... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Оля. Отже, комітет зійшовся на одному законопроекті - 9461-д, навколо нього змогли всі об'єднатися. Колеги, заходимо в зал, займаємо робочі місця, будь ласка. Колеги, кожен з вас, напевно, хто користується соціальними мережами, до вас були протягом двох годин звернення від людей, в яких сьогодні вже гинуть родичі із-за того, що нема цього закону. Не бавтесь, заходіть в зал, колеги. Голосуємо. Я ставлю проект Закону про трансплантацію (9461-д) в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос, верніться в зал, верніться в зал, зайдіть в зал, колеги. Голосуємо в цілому, прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги, кожен голос, голосуємо. Голосуємо за життя людей, голосуємо, колеги, голосуємо. За-231 Рішення прийнято. Наступний, колеги, наступний. Ми говорили про нього, ми вже його навіть обговорювали: проект Закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території.Чубаров виступав, підходив до мене сьогодні зранку. Я прошу підтримати його. Давайте, колеги, 9331, хто підтримує, прошу підтримати, прошу проголосувати. Підтримаємо наших кримських татар, підтримаємо українців в Криму, голосуємо 9331 в цілому. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Голосуємо! За кримських татар, за українців в Криму. Голосуємо.Підтримаєм, колеги, підтримаєм. Кожен голос має вагу. Голосуємо. Не всі зрозуміли. 30 секунд, будь ласка, Гончаренко. Колеги, зайдіть в зал. Ми його обговорювали вже, всі його знають. 14:05:05 ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, це дуже простий закон. Автори – всі члени міжфракційного об'єднання "Крим". Він передбачає одне. Справа в тому, що Президент своїм указом змінив назви судів, і тепер в законі, який приймався після анексії, "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", неправильні назви судів. І це призвело до того, що, наприклад, зараз зрадника-депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Гривковського ми не можемо судити, бо нема того суду згідно закону, куди треба подати матеріали прокуратурі. Тому цей закон, прийняття цього закону дозволить судити кримських зрадників. Я дуже прошу всіх, хто каже, що "Крим – це Україна", підтримати цей дуже короткий технічний закон. Дякую. Ну послухайте Чубарова! Ну чого, колеги? Послухайте Чубарова! Ну яка вам різниця, колеги? Підніміться. ПанеРефат, підніміться просто, скажіть, ви підтримуєте закон? Включіть 10 секунд.

Прошу підтримати, колеги. у нас нема просто іншого часу. Прошу голосувати. Підтримаємо кримських татар. Підтримаємо наших побратимів-українців в Криму. Голосуємо. Голосуємо 9331 в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, будьте відповідальними. У нас не буде іншого шансу, іншого часу проголосувати. 14:07:01 За-217 6 голосів. Ще раз, колеги, зайдіть.

Прошу, кожен голос має вагу, прошу підтримувати. За-231 І бюджет, колеги, останній - це бюджет. Колеги, я прошу всіх приготуватись. Ми сьогодні маємо ще до обіду розглянути питання бюджету для місцевих громад. Я дуже прошу вас, колеги, всіх зараззмобілізуватись. І я зараз оголошую про перехід до проекту Закону 9476. Я запрошуюМаркарову, 1 хвилину. Пані Оксано, з місця 1 хвилину. Заходьте в зал, колеги, я прошу всіх зайти в зал. зміни до Закону про бюджет… Шановні колеги, велике прохання, це технічний, але дуже важливий законопроект. Коли ми з вами приймали Закон про бюджет, був запланований ряд виборів. Через військовий стан в ряді цих громад вони не відбулися, але ми в Державному бюджеті, який в листопаді проголосували, включили фінансування вже цих ОТГ, а не районів. І насправді нам просто треба відкоригувати, для того щоб ті райони, в яких вибори не відбулися, щоб їм ці кошти повернули. Це дуже важливо, тому що ми їм наближали все, що могли в січні, в лютому, а зараз без цих змін ми не зможемо просто фінансувати ці кошти, які заплановані на ОТГ, в яких не відбулись вибори, на райони. Тому велике прохання підтримати для того, щоб у березні було і надалі все в порядку з фінансуванням. всі розуміють важливість цього питання підтримки місцевих громад. Нам просто требазмобілізуватись. Я ставлю проект Закону 9476, колеги, в цілому. Підтримаємо місцеві громади, колеги. Я прошу відповідально голосувати, кожен голос. Зайдіть у зал, підтримуємо 9476 в цілому. Підтримуємо місцеві громади, колеги, голосуємо. Прошу підтримати. Кожен голос. Я прошу, займіть своє місце. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Підтримуємо. Колеги, я справді прошу кожного підтримати. 14:09:37 За-227 Рішення прийнято. І, колеги, у нас 3 хвилини. Увага! Ще попросилаМаркарова ще один закон включити, тільки включити. Заходіть, 30 секунд, колеги. Ми вже включали це, бракувало кілька голосів. 9417 - проект Закону про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Тільки включити в порядок денний сесії, тільки включити. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Тільки включення в порядок денний сесії. Голосуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати. Тільки включення в порядок денний сесії, ми його не будемо розглядати, колеги. За-155 Рішення не прийнято, колеги. Хочу нагадати, що ми по Закону про Державний бюджет (9476) проголосували з техніко-юридичними правками, які були внесені комітетом під час розгляду, в цілому з техніко-юридичними правками. І прошу це врахувати Апарату під час підготовки до підписання даного проекту закону. Колеги, важким було ранкове засідання, але, нагадую, на вечірньому засіданні закони з питань екології і перехід до Закону про мову, початок розгляду Закону про мову. Я прошу всіх о 16 годині бути в залі для продовження нашої роботи. А зараз ранкове пленарне засідання я оголошую закритим. Дякую,